Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni 2021. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu.

Selle eelnõu menetlemisel esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister. Mõlemad eelnõud on edastatud digitaalselt. Aitäh! Suur tänu teile, aitäh! Head ametikaaslased! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu ning vastavalt meie kodu‑ ja töökorra seadusele

Nimelt, meil tuleb selle istungjärgu 9. töönädala päevakord kinnitada. Alustame päevakorra kinnitamise hääletamise ettevalmistamist. Läheme protseduuriliste küsimuste juurde. Palun, Peeter Ernits! Hea juhataja! Minu küsimus sulle on see. Vaata, kui sa lähed restorani, siis sulle tuuakse korraga üks praad, aga mitte 20 praadi. Miks siis juhatus on teinud sellise menüü meile, et homme on ainult üks praad või tort – või kuidas me seda nimetame –, aga kolmapäeval on 20 korraga? Miks selline tasakaalutus?

ja arvestades ka läbirääkimiste vooru, oli juhatuse kaalutletud otsus, et kuna see võtab piisavalt aega, siis seda oleks mõistlik teha just sellises tempos.

valida, ehk ekraan oli tühi. Aga minul on küsimus, hea juhataja. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on esitanud päris palju seaduseelnõusid, aga need jäävad komisjonidesse toppama. Need tähtajad, mida meie kodu‑ ja töökorra seadus sätestab, ei

eelnõusid suurde saali, on tõesti probleem. Seda me arutasime siin protseduuriliste küsimuste voorus, ma arvan, eelmise nädala neljapäeval. Ma lubasin seda arutada ka Riigikogu juhatuses. Neljapäeval me seda tegime ja märgukiri selle nädala alguses komisjonidele läheb. Alustame hääletamise ettevalmistamist.

täitevjõud on saatnud inimestele koerad ja eriüksuse peale. Mina tahaksin teada, lugupeetud istungi juhataja härra Jüri Ratas, millised sanktsioonid tulevad komisjoni esimehe vastu, kes on seadusvastaselt hoidnud kinni

kodu‑ ja töökorra seaduse § 97 lõige 2 näeb ette, et eelnõu esimene lugemine peab toimuma Riigikogu täiskogu seitsme töönädala jooksul eelnõu menetlusse võtmisest arvates.

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Ka mina olen vaadanud seda meie tarka raamatut, kus on kirjas, et mingeid sanktsioone ei ole. Aga üldiselt kehtib Riigikogus lisaks nii-öelda kodifitseeritud õigusele ka nii‑öelda tavaõigus, kehtivad tavad ja kombed, mis on õiguse üks

ja koalitsioon näitab meile ette järjekordsed nipid, mida teha ja kuidas teha. Ma leian, et see ei ole normaalne. Nii nagu ütles Mart Helme, ükski puu ei kasva taevani peavad ka nemad minema opositsiooni. Kas te arvate, et me põhimõtteliselt ei saa samasugust situatsiooni korrata? Ma ootaks praegu ikkagi, lugupeetud Riigikogu istungi juhataja – nagu öeldakse, et hea sõna võidab võõra väe, ja teil on vahetevahel päris hea sõna –, äkki te suudate selle

Mart Helme, palun, protseduuriline küsimus! No ega te ei anna meile ju mingisugust lootustki, et need komisjonijuhid, kes kuritarvitavad oma volitusi, oma kuritarvitused lõpetaks. Minu ettepanek on, et te kutsuksite kokku vanematekogu ja teeksite teeksite vanematekogus selgeks fraktsioonijuhtidele, et fraktsioonijuhid peavad sellisel juhul välja vahetama need komisjonijuhid, kes ei saa oma tööga hakkama või kuritarvitavad oma volitusi. Me ei saa jätkata parlamentaarse tööga, kui lihtsalt sõidetakse töö‑ ja kodukorrast jõhkralt üle, vaadatakse jultunult nagu kuskilt Moskva Kremli tähtede alt otsa ja öeldakse: "Aga mida te minuga teha saate? Ei saa midagi teha? Siis olge vait!" No nii ei lähe need asjad. Aitäh! Ma vastan teie küsimusele järgnevalt. Ma olen alati pidanud oluliseks, kui Riigikogu liikmed, ükskõik kas koalitsioonist või opositsioonist, vanematekogu kokkukutsumist, et me seda teeksime. Seda te soovite ja ma arvan, et see küsimus on piisavalt tõsine, et seda teha. Nii et kindlasti kutsun ma vanematekogu kokku ja me arutame, miks eelnõud ei jõua vastavalt kodu‑ ja töökorra seadusele õigeaegselt saali. Aitäh! Panen hääletusele Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 9. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Katkestan hääletuse. Jürgen Ligi, protseduuriline küsimus, Pärast seda hääletust, see ei sega kuidagi hääletust. Seda mina ju ei tea, et kui teil on protseduuriline küsimus üleval, kas see on pärast või enne. Nii et hääletus on katkestatud ja sõna on teil. Palun! Palun mikrofon Jürgen Ligile! Aitäh! Eks ma siis küsin, aga mitte mingit põhjust ei olnud praegu hääletust tühistada, see oli kenasti ja reeglipäraselt välja hõigatud. Teie viimasest vastusest jääb mulje, nagu meil ei jõuaks eelnõud õigeaegselt saali. Kogu varasemas diskussioonis oli ju selge – te jätsite küll selle üle rõhutamata –, et kodukorda järgitakse ja seitsmenädalast tähtaega on järgitud. Nüüd, viimases lõpus teid süüdistati kodukorraseaduse millises iganes rikkumises. Mina arvan, et alusetult. Aga te olite siiski nõus kokku kutsuma vanematekogu, et arutada, miks

mida ma vastasin ka Mart Helmele: kui Riigikogu liikmed soovivad vanematekogu kokkukutsumist – ja ma olen pidanud seda reeglina oluliseks sooviks –, siis ma olen seda teinud. Viimati oli sooviavaldaja, ma mäletan, Mart Võrklaev, kes soovis vanematekogu kokkukutsumist, ja ma tegin seda.

ja kelle komisjonidest eelnõud ei jõua seitsme nädalaga menetlusse. Meil on riigis erinevaid praktikaid olnud. Kunagi arvati, et roolijoodikute [nimede] väljatoomine äkki aitab vähendada roolijoodikute arvu. Võib-olla siis ka nende komisjonide esimeeste nimetamine, kes oma tööga hakkama ei saa, äkki aitab, profülaktilises mõttes. Aitäh! Ei, ma ei toeta mingit häbipostiloogikat siin. üks ja sama aeg. Aitäh! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Äkki selgitaksite kolleeg Ligile, et seitse kuud ja seitse nädalat ei ole üks ja sama aeg. Aitäh! Seda ma ütlesin ka, ma arvan, et see diskussioon oli meil eelmisel neljapäeval, täpselt sama võrdlus.

Kas võime minna hääletuse juurde?Panen hääletusele Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 9. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta tarvitusele meetmed Vene sõjajõudude vallutuspoliitikat õigustavate monumentide eemaldamiseks" eelnõu 588 esimese lugemise

aitaks neil tegutseda sellises olukorras, mida meil erinevad erakonnad üritavad teha natuke mitmeti mõistetavaks.

sa oled samuti seda meelt, et iseseisvasse vabasse Eestisse sellised monumendid enam kohe kindlasti ei sobi? Aitäh

kihelkonna kalmistule. Aga Nõukogude võimul oli väga agressiivne avalikus ruumis domineerimise poliitika. Oma obeliske, oma viisnurki topiti igale poole, nendega külvati üle avalik ruum ja hooned, ehk see oli tõeline

Aga kui nad on surutud kesklinna nagu Rakveres, nad domineerivad linnaruumis – ma arvan, et seal tehti väga hea otsus. Need langenud maeti ümber kalmistule ja see

Nagu teate, Tartu Lenin viidi köie otsas, jõuliselt ära. Oli selline hea aeg, kui me jõudsime palju.

Nii nagu Nevski katedraal esindab siin Toompeal Tsaari-Venemaa imperialismi ja koloniaalpoliitikat, samamoodi on niinimetatud vabastaja skulptuur Kaitseväe kalmistul tegelikult teotus ja kujutab endast kõikide nende punamonumentide peamonumenti. Kas see eelnõu näeb ette ka võimaluse surnuaialt selline suurvõimu ja okupatsiooni sümbol kõrvaldada? Kui me vaatame lahinguvälju Somme'is ja Normandias, siis seal ei ole ei liitlaste pompoosseid memoriaale ega ka sakslaste omi. Hea Hea küsimus. Selle kuju äraviimise tagajärgi me teame. Me teame, et selle laamendamise korraldamisse olid kaasatud Venemaa eriteenistused Tallinnas. See on just näide selle kohta, kuidas nendesamade sümbolitega võib sisemist rahu rikkuda, võib tekitada ühiskonnas pingeid. Selleks seda kuju väga aktiivselt ka kasutati. Seekord jäi tanki tanki ümber suurem tüli tõesti olemata, sest Ukrainas on Vene eriteenistustel niigi käed-jalad tööd täis, nad ei jõudnud meie suunal mingisugust mäsu korraldada. Aga selle kujuga ei ole see nii lihtne, sest mõned toimingud on sellega tehtud. Seal on asendatud see agressiivne tekst tekstiga "Teises maailmasõjas hukkunutele". Ta ei ole enam selline, nagu ta oli varem, ja tema asukoht on kalmistul. Ma arvan, et komisjon võiks sellega tõsiselt tegeleda, sest minu meelest läks sellega õnnetult.

mitte ainult inimestega, vaid ka surnutega. Nad hävitasid selle kalmistu, matsid üle, kusjuures hiljem nad isegi ei matnud üle, vaid toppisid sinna oma kenotaafe, mis tähendab, et mälestussammas on, aga kedagi peale ei ole maetud. Nii et selline

ole, hävitame ka teiste hauakohad. Selles mõttes sai ikkagi erakordselt halb valik tehtud. Peame jällegi ütlema, et Ansipil läksid asjad nahka. See koht sai halvasti valitud ja nüüd on see ikkagi, võiks võiks öelda, Surematu Polgu kolonnide kogunemise koht. Nii et oleks aeg see teema läbi arutada ja mõelda, kuidas me saame seda hävitatud kalmistut veel nii palju taastada, kui võimalik. Siiski, see oli suur saavutus, et sinna pandi tagasi, sinna ehitati nii võimas hauamonument, vana vabadussõjaaegne taastati Inglise sõdurite, Briti meremeeste hauad, mis prügimäe all varjus olid olnud. See on hämmastav koht, kuhu peab minema turistidega, et näidata, mis siin riigis on toimunud. See paneb neid mõtlema, see sõda surnutega, mis kestis kogu Nõukogude võimu aja.

Tore! Ainult et nüüd on meil juba olemas komisjon, kes on kaardistanud need sajad sirbid ja vasarad, need on kirja pandud. On ära otsustatud, millised lähevad esmajärjekorras, millal ja mis maha raiutakse, mis üle värvitakse. Kõik need asjad on juba ära otsustatud, ära tehtud.Mis mõte on praegu, tänasel päeval sellel teie uhkel eelnõul? No ma ei tea, viis aastat tagasi oleks see väga seksikas olnud. Aga praegu te räägite asjadest, mis on ilma teietagi ära tehtud. Kas oleks mõistlikum võib-olla see eelnõu eelnõu kähku kokku kerida ja mitte meie aega raisata? Jaa! Vaat see on kõige parem küsimus täna. See on seesama küsimus, mida siin protseduuriliste küsimuste käigus küsiti, et kuidas on võimalik, et [saali venis, novembrini välja. Me esitasime eelnõu aprillis. Siis oli selleks õige aeg ja siis oleks võinud eelnõud ühendada, me oleks saanud arutada, milline on parim lahendus. Aga ei, opositsiooni eelnõu lihtsalt pandi kappi. Kas te kujutate ette seda, kui Reformierakonnaga oleks midagi sellist juhtunud? No siis oleks siin paugutid lennanud, diktatuur ja kõik, fašistlik diktatuur, plakatid oleks saalis, kõik. Kujutage ette, milline mürgel oleks! Praegu me lihtsalt arutame siin leebelt selle üle, kuidas oli võimalik opositsioonist üle rullida. Aga ma ei näe pauguteid, ma ei näe laamendamist. Ma ei näe siin tavapärast Reformierakonna eetikakoodeksi täitmist. Nii et õige märkus. Me oleme sellega hilja välja tulnud. Me oleksime võinud selle ka tagasi võtta, aga põhimõtteliselt ei võta, sest me ei hakka viimasel hetkel tagasi võtma, me tahame näidata, kuidas siin majas praegu asjad käivad. Kalle

Väga hea küsimus, kui seda ei ole jõutud veel ära teha. See on pulbitsenud tükk aega ja ma nägin, et vahepeal Katri Raik nagu andis alla sellel teemal. Võib-olla keegi mind parandab. Aga loomulikult on see kõige elementaarsem asi, et need töörahva kommuuni kangelased sealt

seda, et kuigi Vassiljev siin ütles, et aga Nõukogude võim on ju kadunud, 30 aastat juba, siis tegelikult ei ole. Ei ole, kommunistliku nomenklatuuri vaim elab väga paljudes Eesti nurkades edasi ning on andnud väga ohtlikke siirdeid, metastaase. Nii et ma arvan, et nende Nõukogude võimu metastaaside tõttu võib Eesti Vabariik ükskord kokku variseda, ma ei imestaks selle üle. Nädalavahetusel ma viskasin Soomes raamatulaadal huvitavale raamatule, mis puudutas Nõukogude eriteenistuste mõju Soome poliitikale. Seal oli väga huvitav märkus. Aastat ei mäleta, aga Nõukogude saatkonna sekretär ütles, et nüüd me peame tõstma esile sotsiaaldemokraatia. Kekkonen oli sellega nõus, et Nõukogude saatkonna resident leidis, et väga hea, Soome peab sotsialismi minema. Tõstetigi esile sotsiaaldemokraadid. Milline miin pandi Soome ühiskonnale alla! Milline miin! Siiamaani plahvatavad need tükid. tükid. Ma ei ütle, et see Nõukogude võimu ja Nõukogude eriteenistuste pandud miini lõhkemine on lõppenud. Metastaasid on kõikjale levinud. Nemad võtsid oma kommunistlikud monumendid suhteliselt viimases korras maha. Neid oli ju veel Tamperes ja mujalgi. Henn Põlluaas, palun! Henn Põlluaas, palun! Aitäh! On muidugi hea, et valitsus ikkagi andis alla meie survele eemaldada need Nõukogude okupatsiooni ja igasugused muud erinevad punamonumendid ja loodi

Me ei tea täna, mis objektid seal nimekirjas on, kas seda on muudetud või on need põhimõtted samad. Aga minule tundub, et see kalmistute mittepuutumine, kui saaks ka kivi ära viia ja panna juurde selgitava teksti, ongi tingitud just nimelt sellest pronksokupandi ausambast, mis viidi meie vabadusvõitlejate, kangelaste, sangarite haudadele. See on asi, mida kardetakse puutuda.

vaid anname igale langenule võimaluse olla maetud väärikalt kalmistule, kohase monumendiga, viisaka, tagasihoidliku märkusega, nii nagu on Saksa sõjahaudadel. "Meie langenutele" on Saksa monumentidel. Aga ma arvan, et see ei sobiks mittemeie monumentidele, sest ma ei ole kindel, et ukrainlased, keda sunniti Nõukogude armeesse surema, tunnevad, et need olid "meie". Okupeeritud rahvaid oli Nõukogude Liidus palju. Selline neutraalne tekst nagu "teises maailmasõjas langenutele" on siiamaani olnud küllaltki rahuldav. Ehkki mõtlemiskohti siin veel on. Sellest sündmusest on hargnenud ilmselt ka palju

ju. Kui ma tegin lugupeetud Riigikogu esimehele härra Jüri Ratasele ettepaneku, et me peaksime hakkama avalikustama nende komisjonide esimeeste nimesid, kes seadust

ja näo[pilte] täis, kuigi seal taga mingit süüd ei ole. Mina olen seisukohal, et me peame avalikustama. Ole hea, Anti, ütle mulle palun sellist asja: kas sa tead, kes on nimeliselt see komisjoni esimees, kes seda eelnõu kinni hoidis? Ütle ära ka tema erakondlik kuuluvus. Aitäh, Ma ei tea, kes selle seisma pani. Ma arvan, et komisjon on tegelikult seotud ka koalitsiooninõukoguga, nii et kõigil on vastutus. Sellel ajal, kui see menetlusse tuli, tuli, oli veel tubli keskerakondlane Marek Jürgenson komisjoni esimees ja pärast seda on olnud [esimees] sotsiaaldemokraat Heljo Pikhof. Jah, ma arvan, et ta oleks pidanud kindlasti olema aktiivsem ja mitte toetuma sellele [argumendile], et aga te ei tulnud ju seda tagasi võtma.

Nii et rahul olla ei saa. Kui sellised asjad juhtuvad, siis meil ei ole isegi mingeid sanktsioone peale nende arutelude, mida me siin peame. Ma loodan, et vanematekogu võtab selle ka ette.

Hea eesistuja! Head kolleegid! Antud otsuse eelnõu oli õiguskomisjonis arutlusel teisipäeval, 8. novembril.

aga vaatamata sellele sellist otsust ei ole tehtud ja tuleks kindlasti selle eelnõuga edasi minna.

Vilja Toomast küsis, kuhu jääb omavalitsuste õigus. Anti Poolamets ütles, et teha tuleks siiski vastav seadus, mis kehtiks üle riigi, samamoodi kõikidele omavalitsustele, ning seejuures tuleks vältida olukorda, kus omavalitsus võiks ise otsustada, et hakkab taolisi monumente Samuti selgitas Anti Poolamets, et eelnõu räägib praegu tõesti punamonumendi teemadel, kuid peaks võtma tulevikku vaatavalt ette ka selle, et reguleerida monumentide püstitamise ja tänavanimede muutmise probleemi.

Minu protseduuriline küsimus puudutab seda, et ma näen, et siin on küsijatena kirjas nende nimed, kes on sellel teemal juba mitu korda küsinud. Teil on õigus, jah. Palun

ühe ja sama Riigikogu liikme poolt. Palun mikrofon Heljo Pikhofile. Ma näen, et Jaak Valge nimi on kirjas, aga ta on juba oma küsimused esitanud. Jah, ta esitas ühe küsimuse Anti Poolametsale. Nüüd on uus inimene meie ees, Sulev Kannimäe, kes ei ole Anti Poolamets. Temale saab uuesti esitada ühe küsimuse.

kui ta oleks tahtnud Anti Poolametsa käest uuesti küsida, oleks näidatud tema nime ees numbrit 2 ja siis ta ei oleks saanud küsida. Nii.

kui komisjoni ettekandja seisukoht. Kas teie arvates on seda eelnõu läbi vaadanud komisjon ja komisjoni esimees käitunud korrektselt, kooskõlas kodu‑ ja töökorra seadusega? Aitäh Aitäh küsimuse eest! Kui pidada silmas seda, mida te mõtlete, et seitse nädalat on küsimuse toomiseks siia saali, siis ei ole käitutud õigesti. Jaak Valge, palun! Tänan südamest, lugupeetud esimees, mulle kõigist takistustest hoolimata küsimuseks sõna andmast! Neljapäeval küsisin ettekandja käest siiski ühe küsimuse ja siis oli veel paar protseduurilist.Aga lähen nüüd asja juurde. Lugupeetud ettekandja! 1922. aastal ehk sada aastat tagasi eemaldati Vabaduse platsilt Peeter Esimese monument kui vallutuse sümbol. Siis oli iseseisvuse kehtestamisest möödunud vähem kui neli aastat. Nüüd on iseseisvuse taastamisest möödas juba üle 30 aasta, aga alles nüüd tegeleme reaalselt nende kunstiväärtuseta okupatsioonisümbolite eemaldamisega.

Kas regulatsiooni hakatakse parandama, et see asi oleks selge, või seda selgust ei tulegi? Aitäh küsimuse eest! Komisjonis oli arutlusel või tuli jutuks see, ühesõnaga, et ka valitsus tegeleb selle eelnõuga või sarnase eelnõuga. Muus osas nagu

ei tekkinud kellelgi küsimust, et kui võtta maha kõik Nõukogude-aegse sümboolika märgid, siis on pärast järeltulevatele põlvedele üsna raske seletada, et meil selline kahetsusväärne, taunimisväärne asi nagu okupatsioon üldse toimus, sest ühtegi tõendit ei ole?

ettekandja! Linnud vahetavad ka sulgi, ja üsna kiiresti, aga nüüd on see eelnõu seitse kuud rahulikult marineerinud teil seal ja vahepeal on

eest! Minu arvates võib siin olla põhjuseks ka see, et loodeti, et äkki võetakse eelnõu tagasi.

Vaadake, Kaja Kallas on kogu aeg tänitanud siin saalis, et miks EKRE töötab justkui kogu aeg vastu, miks me ei tule appi ega paku lahendusi. Nüüd, kui me oleme tulnud appi ja pakkunud selle lahenduse ise välja, siis nad isegi ei

tulenevalt hea kolleegi härra Vassiljevi repliigist või küsimusest tahaksin teada, kas komisjonis oli arutlusel ka muude okupatsioonide mäletamise vajadus. Äkki

okupatsiooni kui üht jälestusväärset perioodi Eesti okupatsioonide ajaloos. Kas te arutasite natsiokupatsiooni teemat? Aitäh küsimuse eest! Ei arutanud.

praegust ettekandjat väga harva esineva ja sügava aususe eest küsimustele vastamisel. Jaa, alati saab tänada ja seda tänamist ühiskonnas pole, ma arvan, kunagi piisavalt palju.

ütlen, mitte valeinformatsioon, vaid oli arusaamine, et EKRE võtab oma eelnõu tagasi. Kuna EKRE ka ei näidanud üles huvi eelnõu menetlemise vastu, siis ma palusin komisjoni ametnikul küsida, mis siis ikka lõpuks on, kas

EKRE reast tuleb neid küsimusi a) kõige rohkem ja b) kõige pikemalt ning kõige rohkem on teil küsimusi, mis absoluutselt ei ole protseduurilised küsimused. Riigikogu istungi juhatajal on võimatu

siis on ta menetluses. Igasugused ebamäärased väited, et äkki me võtame tagasi, kuuluvad põhimõtteliselt prügikasti minekule, kui nad oleksid mingisugusel taasesitataval kujul. Aga niikaua, kui seda eelnõu pole ametlikult tagasi võetud, on eelnõu menetluses ja muu häma või

Hea eesistuja! Head kolleegid! Vahel tundub, et oleme tänases ärevas olukorras monumentidele ehk pisut liiga palju tähelepanu pööranud. Sotsiaaldemokraatide arvates aitab siin ehk kõige paremini talupoeglik terve mõistus, kampaanialikkusest hoidumine, kunstiinimeste kuulamine ja võimalikult laia inimeste hulga kaasamine.Järgnevalt kaasamine.Järgnevalt püüan kolme näite varal monumentide ja sümbolite probleemi pisut lahti mõtestada. Olgu öeldud, et kaks nendest näidetest tulevad kunagi kunagi poliitikas olnud või hetkel poliitikas olevatelt inimestelt ja mõlemad on sotsiaaldemokraatiast kaugel.Esimene näide. Sattusin poolteist nädalat tagasi õhtustama koos Jõgeva riigigümnaasiumi õpetajatega. Jutt läks nende majale, kus on paar kahtlast detaili. Nad ei olnud selle pärast väga õnnetud. Hiljem lugesin nende kodulehte ja seal on kirjas: "Jõgevamaa Gümnaasiumi majaks on kohandatud 1952. aastal, Stalini ajal valminud keskkoolihoone. Kõige ehedamalt meenutavad toonast ajastut hoone tagaküljel katuseääre all säilinud kaks viisnurka, mis kutsuvad tööle ja kodumaa kaitsele. Koolihoone esifassaadi kaunistavad viie kirjaniku bareljeefid: Gorki, Belinski, Puškin, Vilde ja Kreutzwald. (Küll ma mõtlesin, kuidas nad selle peale tulid: Gorki, Belinski, Puškin, Vilde ja Kreutzwald.

Nüüd on selles majas hoopis teine aeg ja teised mõtted." Loen selle viimase lause kodulehelt veel kord: "Nüüd on selles majas hoopis teine aeg ja teised mõtted." Minu jaoks on see ehe näide terve mõistuse kohta. Kohe kui võimalik, kõrvaldati veriste kätega Stalin, soniga Lenin läks esimesel võimalusel sama teed. Aga need paar kahtlasevõitu detaili karniisil? Peaküsimus ei ole ju Gorki vuntsides, vaid selles, missugune vaim majas valitseb. Seda tuleb alati meeles pidada. Peaküsimus on, missugune vaim kusagil valitseb. Teiseks. Tiit Pruuli, kes on tihedalt seotud Eesti [iseseisvuse]

Ma, vana rahvuslane, olen rõõmus, et punamonumente maha võetakse, aga igasuguse pildirüüstega ka hoo pealt kaasa ei jookse. Saan aru, et pioneerijuhid on rahva pöördesse ajanud. Aga hoidke ometi hobuseid, muidu hakkavad perutama. Püüaks piiripealsetes kaasustes rahulikult midagi konsensuse moodi saavutada, et mis on ideoloogia, mis on ajalugu, kus ajalugu kannab ideoloogiat, kus mitte." Tegelikult ei taha meist ju keegi olla see pioneerijuht, kes on rahva pöördesse ajanud. Terve mõistus aitab ja vahel ongi tulemus erinev. Hiidlased otsustasid, et nende Kivi‑Jüri on ideoloogia, ja viisid ta – ma täpselt ei tea, kuhu – selle koha pealt minema. Saarlased otsustasid, et nende Tehumardi [monument] jääb, seal vist midagi, mingeid kirjasid muudetakse.

Lugu on selles, et 1918 peeti ühes seto külas maha lühike lahing. Merca meenutab: "Mu sõbra vanaema õhkas pea surmani taga üht haavadesse surnud eesti poissi: "Külh oll' õks illos, suurõ' sinitse' silmä' ja tsäropää!"" Kui keegi on Seto poolt, siis võib-olla hiljem parandab mind. parandab mind. Need tosinkond Peterburi töölispolgu sõdurit, kelle laibad pea nädal aega olid lumel vedelenud, maeti maha külakalmistu lähedale. 1950‑ndatel püstitati sinna tagasihoidlik tahvel, kuhu vahel käisid pioneerid lilli viimas. Merca kirjutas: "Minu "puravikutee" viib sealt mööda. Ka teisi seeni või marjugi käin sealtkandist kogumas. Ikka seisatan hetkeks ja mõtlen:

küsi!"Sõbrad! Sotsiaaldemokraadid on sellel teemal püüdnud hoida mõistlikku joont. Kui terve mõistus käsib olla resoluutne, siis oleme seda olnud. Just meie siseministri juhtimisel kõrvaldasime Narvast tanki, mida mõni eelmine siseminister ei suutnud või ei tahtnud teha. Aga hoonete fassaadid, vedurite viisnurgad või võsas asuvad hauatähised? Tsiteerin veel kord Tiit Pruulit: "Püüaks piiripealsetes kaasustes rahulikult midagi konsensuse moodi saavutada, et mis on ideoloogia, mis on ajalugu, kus ajalugu kannab ideoloogiat, kus mitte." Aitäh!

No nii, head sõbrad! 588 OE.

Selle menetlusega edasiminemisel on väga palju erinevaid põhjusi, nii moraalseid kui ka juriidilisi, õiguslikke põhjusi.

Selle kaudu me saame selgeks ka, et parlamentaarses demokraatias ei tohiks olla kohta sellele, kuidas opositsiooni eelnõud kohatult ja põhjendamatult maha surutakse. Teine probleem aga on selles, et olemasolevas seisus, hetkel selle asja menetlemine, terve selle asjaga edasiminek kipub lappama minema.

terve see teema on tegelikult riigi väärikuse küsimus. Uskuge või mitte, see on põhiseaduse küsimus. Põhiseaduse preambulis öeldakse, et meie riik on loodud selleks, et seista sisemise ja välimise julgeoleku eest. Jaa, see on julgeoleku küsimus, see on turvalisuse küsimus. See on siseturvalisuse küsimus.

Jah, siin Peeter Ernits viskas väga hea näite, kui ta ütles, et vanasti toimusid sellised asjad, kui võõrvallutajate monumente minema viidi, mõne aasta jooksul, aga meil läheb 30 aastat. Ju on sellel mingi põhjus. Peamine on ikkagi see, et

ja lõpuks saame selle jaoks, kas ära viia või mitte ära viia, vägagi konkreetse õigusliku aluse, seda nii riiklikul tasandil kui ka omavalitsuste tasandil. Nagu me teame, praegu seda alust ei ole. Muideks, augustikuus kirjutas Õhtuleht, et

selgust sellesse juriidilisse segapuntrasse ei too ka monumendikomisjoni juht, kes jätab kõik küsimused vastuseta. See on olukord, kus me oleme. Aga läheme algusse. Augustis 2021 kommenteeris Eesti liikumist õigusriigi poole endine justiitsminister, tuntud õigusteadlane, jurist, advokaat Jüri Raidla. Ta pani kokku väikese loetelu nendest õppetundidest, mida meie sootsium ja meie õigusloojad on saanud selle 30 aasta pikkusel teel, kui me oleme liikunud õigusriigi poole, mida me saavutanud ei ole, ja tõi välja mõningad olulised momendid, kuhu me jõudnud ei ole

sümbolitel ja sümboolsel käitumisel on riikluse loos ülimalt oluline tähendus, sageli on see tähendus kordades suurem, kui osatakse või soovitakse tunnistada või tunnustada.

See on seesama asi. Tuletame meelde kas või 13. sajandit, kui ristimehed käisid mõõgaga meile usku peale surumas. Nii nagu nad lahkunud olid, nii läks eesti mees jõkke ja pesi selle maha. Ta pesi maha mille? See oli sümboolne. Loomulikult ei olnud meie ugrimugri esivanemad sellise mõtlemisega, et nüüd nad pesevad päriselt usu maha. Ei, see oli sümboolne, oluline liigutus.

ta on meie esivanemate kohta mitte kõige paremaid sõnu öelnud, sest me oleme kanged, me oleme hirmus kanged, meile ei meeldi võõras vaim ja võõras, valelik tee. Jaa, Reinvald ju ütles ka kunagi

arad. Kui tulevad võõrad mehed ja panevad oma reeglid püsti, siis me kipume nendega tihti leppima, sest mida nad mõtlevad, mida naabrid mõtlevad. Lõpetuseks, aeg on kahjuks mul otsas, ma tahan öelda ühte asja veel. See reeglistik vajab igal juhul paikapanemist, väga selgelt paikapanemist, et ka tulevikus oleks võimalik selle järgi sammuda. Oluline on ka see, et siin ei saa neid asju jätta pelgalt kohaliku omavalitsuse otsustuspädevusse, seni vähemalt, kuni

2022. aasta 19. septembril ja 8. novembril arutasime me seda eelnõu viimati komisjonis. Võib-olla lühidalt ka sellest, millest eelnõus juttu on. Eelnõus pakutud muudatused puudutavad peamiselt demineerimise ja tuleohutuse valdkonda ning Häirekeskuse rolli asutuse teenuste arendamisel ja teenuste kvaliteedi tagamisel. Päästeametil võimaldatakse kaasata demineerimistööle vajalike teadmiste ja oskustega vabatahtlikke, et tagada demineerimistöö toimepidevus ressursimahukate sündmuste ja kriiside lahendamisel. Häirekeskusele antakse eelnõuga õigus kasutada hädaabiteadete ning abi- ja infoteadete andmekogusse kantud isikute kontaktandmeid, et saada hädaabinumbrile helistajalt või lühisõnumi saatjalt tagasisidet temale osutatud teenusega rahulolu kohta. Tuleohutuse puhul on muudatused peaasjalikult seotud küttesüsteemide korrashoiu andmete avalikustamise ja veevõtukohtade regulatsiooniga. Samuti antakse eelnõuga Päästeametile õigus isiku nõusoleku korral kasutada tema päästeinfosüsteemi kantud kontaktandmeid, et saata Päästeameti tegevusega seotud teavitusi, näiteks järgmise korstnapühkimise aja ja tuletõrje veevõtukohas vee Võib-olla veel meenutuseks, et esimene lugemine lõpetati selle aasta 12. oktoobril ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks oli selle aasta 26. oktoober. Riigikogu fraktsioonid ega liikmed eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitanud. Komisjon menetles eelnõu ja

hädaabiteadete andmekogus töödeldavate isikuandmete säilitamise tähtaeg. Ettepaneku kohaselt täiendatakse eelnõu nendele andmetele juurdepääsu reguleeriva sättega.

Ettepaneku abil tagatakse ühetaoline lähenemine. Päästeseaduse alusel asutatud andmekogudele juurdepääsu piirang on kehtestatud eriseaduses, mitte määruses. Vaatame muudatusettepanekut nr 2. nr 2. Eelnõuga täiendatakse päästeseadust abidemineerijaks võtmisest keeldumise alustega. Lõige sõnastatakse tervikuna uuesti.

3. Punkti 2 kohaselt peab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse läbiviimise, tuleohutuskoolituse läbiviimise ja tuletöö tegemise koolituse läbiviimise kutsetunnistusel kajastuma vastav valitud kompetents. Võib-olla veel seda, et alates 2023. aasta 1. jaanuarist on küttesüsteemi kütteseadme, korstna ja ühenduslõõri nõuete vastavuse kohta eksperdihinnangu andmine tuleohutuseksperdi kutsetunnistusel valitav kompetents. Lisaks asendatakse mõiste "eksperdihinnang" mõistega "eksperthinnang", mis on valdkonnas praktikas kasutusel ja seega ka täpsem.

See puudutab veevõtukoha rajamise kohustuslikkust, ja seda sellepärast, et kõrghoone mõiste on määratletud muudes õigusaktides ja vastavas standardis.

Muudatusettepanek nr 6. Muudatus kajastab tuleohutuseksperdi kutsestandardi muudatust, mille kohaselt saab küttesüsteemi kütteseadme, korstna ja ühenduslõõri nõuetele vastavuse kohta eksperthinnangut alates 2023. aasta 1. jaanuarist väljastatud kutsetunnistuse puhul koostada vaid vastava kompetentsi valinud isik. Muudatuse kohaselt lubatakse ka enne 2023. aasta 1. jaanuari väljastatud tuleohutuseksperdi kutsetunnistusega isikutel kuni kutsetunnistuse kehtivuse lõpuni koostada eksperthinnangut ahju, kamina või pliidi ning selle korstna ja ühenduslõõri nõuetele vastavuse kohta.

Komisjon tegi ka otsused. Tehti otsus võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17. novembril. Tehti ettepanek teine lugemine lõpetada ja kui teine lugemine lõpetatakse, on ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus. Komisjoni ettekandja olin ma

Kui Lauri Läänemets ministrina käis siin sellest rääkimas, siis ma küsisin, millised on abidemineerija tööülesanded, mida ta peab tegema. Sealt ei tulnud mingisugust vastust, mis oleks andnud täit kindlust ja selgust. Ma olen elus puutunud palju kokku ka eridemineerijatega, tean nende tööd detailselt. Viimane kokkupuude oli mul 30. oktoobril sellel aastal. Ma küsisin jälle, mida tähendab eridemineerija, mida ta teeb, mis on tema ülesanded, funktsioon ja nii edasi. Ka nemad ütlesid: "Me ei tea."

Nii. Aitäh selle küsimuse eest! Me oleme mõelnud ühes suunas. Ma arvan, et sa mõtlesid abidemineerijat, jah, mitte eridemineerijat. See oli meil komisjonis arutelul ja just lähtuvalt sinu küsimusest. Mul ongi nüüd au ette lugeda, kes on see mees või naine. Demineerimistöödele kaasatud ameti[isikud] on läbinud taustakontrolli ja kontrollitakse ka varasemat karistatust, et välistada pahatahtlikke kavatsusi. Sündmuskohtadel tegelevad abidemineerijad tugi- ja abitöödega,

Abidemineerijad ei saa täita täppisdemineerimise ülesandeid, nagu laengu valmistamine ja ühendamine. Nii. Protseduuriline küsimus, Kalle Grünthal,

Läbirääkimised. Kas soovitakse avada läbirääkimised? Soovitakse. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Heljo Pikhofi.

Teisisõnu, elanikkonnakaitse ja kriisideks valmistumine on saanud Päästeameti pärisosaks, eesmärgiks ikka see, et Eesti inimesed jääksid kõikides kriisides ellu.Päästeamet on siiani keskendunud elanikkonnakaitsele õnnetuste ja katastroofide korral. Küsitlused näitavad, et usaldus Päästeameti vastu on Eesti inimeste hulgas väga kõrge: tervelt 95% Eesti elanikest usub, et Päästeametile saab loota. Aga nagu kogu ühiskond, nii ei ole ka Päästeamet valmis sõjalistes kriisides toimetulekuks. Veel mõni aeg tagasi oli peamine suund valmisoleku loomine loodusõnnetusteks ja inimtekkelisteks katastroofideks. Sõjaohust ei räägitud, see teema oli vaka all.Head ametikaaslased! Käesolevat aastat võib pidada ajalooliseks. Otsustas ju Vabariigi Valitsus esmakordselt eraldada sihtotstarbeliselt raha elanikkonnakaitse tõhustamiseks. Tänavu märtsis eraldati Päästeametile üle 50 miljoni euro lisaraha elanikkonnakaitseks, mille abil on Päästeametil plaanis plaanis rajada elanikkonnakaitse vundament. Erakorraline rahastus on andnud võimaluse tugevdada nii riigi kui ka elanike valmisolekut ükskõik millise kriisiga toimetulekuks. Kriisideks valmisolekusse suunatud raha eest luuakse ohuteavitussüsteem ehk paigaldatakse 16 suuremasse linna 80 sireeni, korraldatakse elanikele ja kohalikele omavalitsustele õppusi ning koolitusi, tähistatakse suurlinnades varjumiskohad, luuakse esmased varud ulatuslikuks evakutsiooniks, toetatakse kohalike omavalitsuste kriisivalmidust ning suurendatakse Päästeameti komandode toimepidevust ja varusid. Samuti töötatakse välja juhised eraomandi, näiteks keldrite kohandamiseks inimestele sobilikuks kogunemiskohaks. Nimetatud arendustega kaasnevad Siseministeeriumi valitsemisala inimestele aga lisaülesanded. Elanikkonnakaitse arendused ja nendega seotud kulude katmine ei saa tulla igapäevase turvalisuse arvelt. Elanikkonnakaitsega on vaja tegeleda järjepidevalt, mitte ühekordsete rahasüstidega, muidu jäämegi paigale tammuma. Sarnaselt riigikaitsega peab elanikkonnakaitse saama ühiselt kokku lepitud strateegilised eesmärgid ja püsirahastuse. Teisisõnu, nii sõjalisi kui ka mittesõjalisi võimeid tuleb ühtselt planeerida ja püsivalt rahastada. Seega, ühekordne rahastus aitab tegeleda kriitiliste võimelünkadega, kuid ei võimalda valdkonda süsteemselt arendada. Siseministeerium vajab riigikaitseliste ülesannete täitmiseks mõeldud võimete arendamiseks täiendavaltcirca70 miljonit eurot aastas püsivalt. Kui sõjaline osa riigikaitsest on peagi 3% SKT‑st, siis mittesõjaline võimekus peaks sotsiaaldemokraatide nägemuse järgi igal aastal moodustama 0,5% SKT‑st. Nüüd ka päästjate palgast.

märkimisväärselt, et madalaim päästja palk jõuaks 120%‑ni Eesti keskmisest. Kolm minutit, palun! Palun, kolm minutit Tsiteerin Päästeameti peadirektorit Kuno Tammearu: "Elanikkonnakaitseasutuseks saamine näitab riigi usaldust ja Päästeameti üha kasvavat vastutust. Ja nüüd hakkas sellele järele jõudma ka palk. 36%‑line palgatõus on suurim Päästeameti ajaloos. [---] Julgeolekuolukord ei lähe paremaks. Kliimamuutused, ekstreemsed ilmastikunähtused ning vihane ja ettearvamatu naaber ei kao kuhugi. Kvaliteetse elukeskkonnaga alasid ja ressursse jääb vähemaks. Me ei saa muuta oma geopoliitilist asukohta."

Head kolleegid! Arutame siin täna päästeteenistuse muutmise seadust. Minu eesmärk on puudutada sellist teemat, nagu on abidemineerija.

Ma usun, et ka kiivri suudavad mehed ise pähe panna või siis aitavad üksteist. Kui on tõsisem lõhkekeha, mis nõuab spetsvarustust, siis ka seal kasutavad demineerijad ikkagi oma kamraadide abi, sest nemad teavad täpselt, kust tõmmata pingumale, kuidas kõige paremini sikutada. Mina ei usaldaks asja diletandi kätte. kätte. Mis seal veel oli? Seal oli veel see, et kasutavad metallidetektorit. Okei, võimalik, et võivad kasutada. Aga kui on demineerimisele minek, siis üldjuhul on teada, et lõhkekehad on juba kuskil olemas. Muidugi võib teha järelkontrolli. Aga nii või teisiti nii või teisiti peab selle lõpuks ikkagi üle vaatama elukutseline, väljaõppinud eridemineerija, sest ei ole kindel, kas tegemist on lõhkekehaga või hoopis mingisuguse metallitüki või mingi muu asjaga. Nemad on spetsialistid, nemad teavad, kuidas täpselt teha. Ehk ka siin on abidemineerija funktsioon suhteliselt ainetu. Mis siis veel oli? Mingi pommirobot oli. Olen sada protsenti veendunud, et seda kasutavad ja seavad korda ikkagi professionaalsed eridemineerijad. Mis siis veel jäi? Jäi veel piirkonna sulgemine lipukeste ja tõketega. Selleks ei ole vaja riigi raha ega ressurssi raisata, sellega saavad hakkama

Küsisin ka lugupeetud Leo Kunnase käest. Tema sõjaväelasena ütles, et suht mõttetu on see funktsioon.

Olen vestelnud eridemineerijatega, ka nemad ei näe sellel asjal suurt ja sügavat mõtet. Ilmselgelt on tegemist kuskil kabinetivaikuses sündinud asjaga, mille tegelikku eesmärki me hetkel ei tea, võib-olla kunagi tulevikus saame teada. Aga mis on kindel? Kui on tegemist abidemineerijaga, siis tema peab oma töökoha jätma, minema [demineerijatega] sõitma kuskile praktiliselt mitte midagi tegema. Ma ei saa aru sellest riigi raha raiskamise funktsioonist. Teine asi on see, et milleks on vaja sinna isikut, kes ei ole tegelikult kursis, mismoodi lõhkeainetega tuleb ümber käia. Las seda teevad ikkagi need mehed, kes on saanud väljaõppe, sest iga lõhkekeha on erineva ajalooga, erineva reageerimisega. Ei ole mõtet neid inimesi ohtu seada. Kõige olulisem on ikkagi ka see, et me hoiame kokku riigi raha, mida meil läheks vaja hoopis teistes valdkondades. Eridemineerijad on üks perekond, kes hoiavad kokku,

olen nendega päris palju kokku puutunud. Usaldus tekib ainult lahingukogemustega, mida eridemineerija abilistel kindlasti ei ole. Seetõttu leian, et seda eelnõu ei ole vaja toetada. Ta on riigi rahakotile liiga koormav ja mõttetu. Aitäh! Kõige tähtsam on see, et

mida me oleme sellega teinud? Selle eelnõu me algatasime majanduskomisjonis selle aasta 10. novembril. Tempo on päris kiire olnud. Eelnõu enda mõte on valla või linna ametiasutustel ja nende hallatavatel asutustel võimaldada osta elektrimüüja käest elektrienergiat reguleeritud hinnaga ehk universaalteenuse hinnaga kuni 30. aprillini 2026. Muudatusettepanekuid peale esimest lugemist esitasid Eesti Keskerakonna fraktsioon ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon.

Võib-olla mõnel olulisemal märksõnal ma ka peatun. Kõigepealt, nagu ka eelnõu seletuskirjas on öeldud, eelnõu menetluse käigus on tõusetunud vajadus täpsustada riigiabi küsimust. Sellest on ka seletuskirjas pikemalt ülevaade antud. Kuna KOV‑i erinevad asutused ei tegele klassikalises mõttes ettevõtlusega

partneritega MKM‑is jõuti järeldusele, et täiendavalt eraldi gruppi koostada ei ole vaja. Jäädi nende jaotuste juurde, mis praegu on.Nüüd muudatus[ettepanekutest]. Muudatusettepanekute loetelus on viis ettepanekut: kolm Eesti Keskerakonna fraktsioonilt, üks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonilt ja üks juhtivkomisjonilt ehk majanduskomisjonilt. Komisjon jättis arvestamata kolm Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanekut ja ühe Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud ettepaneku.Kõigepealt, Eesti Keskerakonna fraktsioon esitas ettepaneku laiendada eelnõus tehtavate muudatustega universaalteenuse meedet ka keskmise suurusega ettevõtetele. Me oleme seda debatti siin erinevatel aegadel pikemalt pidanud. Lihtsalt meenutusena, et universaalteenuse loogika on üles ehitatud kolme kõige kulutõhusama

väiksemaid abivajajaid, asi, mis ei aitaks tõenäoliselt väga kedagi. Mahuliselt on hinnang, et kui sinna lisada ka keskmise suurusega ettevõtted, siis kujuneks universaalteenuse tarbimismahuks ligi 5,7 teravatt-tundi. Meenutusena: need kolm kõige tõhusamat seadet on 4–4,5 teravatti ja sinna saab lisada KOV‑id ilma selle riskita, aga keskmisi ettevõtteid lisada

hakka. MKM tõi välja ka selle, et selliste leppetrahvide tühistamine võib tähendada massilisi nõudeid riigile.Kolmanda ettepanekuna sooviti valla või linna ametiasutuste hallatavate asutuste leppetrahvist vabastamist sarnaselt kodutarbijatega. Seal on sama loogika, millest ma just rääkisin.Eesti

Viies ettepanek. Eesti Linnade ja Valdade Liit esitas arvamuse, mille kohaselt sooviti jätta eelnõu tekstist välja valla või linna ametiasutusele mõeldud aastase 1‑gigavatt-tunnise tarbimismahu piirang. Komisjon otsustas sellekohase ettepaneku esitada juhtivkomisjoni muudatusettepanekuna ja me arvestasime seda täielikult. Just teadmisega, et MKM‑i hinnangul oli seal samamoodi mõju universaalteenuse tarbimismahule väike ja kui hallatavatele asutustele mõeldud piirang ära jätta, siis peaks piisama kolme kõige efektiivsema seadme tootmismahust ja hind äritarbijatel ei tõuseks. See oli konsensuslik, komisjonis kõik osapooled seda ettepanekut ka toetasid. Nüüd korra menetlusotsustest. Juhtivkomisjon majanduskomisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 21. novembriks ja teine lugemine lõpetada. Kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, on komisjoni ettepanek võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks päevakorda 23. novembril ja viia läbi lõpphääletus. Kõik otsused olid konsensuslikud.

Jutt on sellest, et selle universaalteenuse või tohutult väljareklaamitud elektriturureformi tekk on kitsuke. See on põlevkivielekter ja seda igale poole ei jagu. Aga kas on tehtud ka mingeid muid ettepanekuid või ministeeriumis näiteks räägitud ka teistest võimalikest leevendamismeetmetest? Eelmine aasta oli see võrgutasude vähendamine.

Sellisel juhul tõepoolest juhtuks nii, nagu me siin debattide käigus oleme välja selgitanud – ja mitte ainult siin, vaid ka komisjonis –, et tuleks kasutusele võtta vähem tõhusad seadmed ja äritarbijatele ehk neile, keda see universaalteenus peaks aitama, sellest enam nii palju abi ei oleks.

Tõsi küll, mitte kõik, nii et ilmselt seda tööd tuleb jätkata, aga asi areneb.Nüüd sellest eelnõust.

toetas. See oli see punkt, millele sai kohe, kui eelnõu komisjoni tuli või komisjon seda algatama asus, tähelepanu juhitud, et see 1 gigavatt võib olla omavalitsuste jaoks probleem. Õnneks on see asi lahenenud. Küll aga, nii nagu eelkõneleja rääkis, jäid kolm probleemi ikka lahendamata. Midagi pole teha. Hoolime ettevõtetest jätkuvalt. Juhin tähelepanu, et ka Arto Aas tööandjate keskliidu juhina on pööranud tähelepanu sellele, et Eesti ettevõtted on hädas, kusjuures mitte ainult mikro‑ ja väikeettevõtted, vaid ka keskmised ja suured ettevõtted.

Kui oleks head tahet, küll siis saaks ka ülejäänud ettevõtted toetatud. Nii et jah, kokkuvõttes on see kindlasti samm õiges suunas, aga ikka liiga väike samm. Pikemaid samme tuleb teha, ambitsiooni peab valitsusel rohkem olema. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Riho Breiveli.

Mis on täna meie eesmärk majanduses? Meie eesmärk on, et ettevõtted jääksid ellu, et ettevõtted suudaksid oma ülesandeid täita ja suudaksid maksimaalselt toota seda, mida veel võimalik toota on. Selleks on loomulikult vaja meil energiaprobleemid lahendada. Nii nagu ka eelkõneleja ütles, me ei saa [suhtuda] nendesse asjadesse kuidagi pealiskaudselt.

kõik need asjad tuleb veel sügavamalt, veel paremini läbi mõelda. Meie fraktsiooni seisukoht on, et meie muudatus[ettepanek] on hea ja see oleks pidanud sisse minema. Aitäh! Aitäh teile! Rohkem kõnesoove ei näe, seega sulgen läbirääkimised.

Aitäh! Palun see ettepanek panna hääletusele. Selle eesmärk on, et kohalikud omavalitsused ei peaks maksma trahvi, kui nad lõpetavad elektrilepingu. Aitäh!

Tulemusega poolt 25, vastu 40 ja erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust. Aitäh, ametikaaslased! Oleme viis muudatusettepanekut läbi vaadanud.

Põhiseaduskomisjon kogunes 17. novembril, et arutada eelnõu 635 ja teha ettevalmistusi selle teiseks lugemiseks. Kohal olid esimees Eduard Odinets ning komisjoni liikmed Toomas Kivimägi, Üllar Saaremäe, Mihhail Stalnuhhin ja Marko Torm. Puudusid Tõnis Mölder, Paul Puustusmaa, Jaak Valge ja Mart Võrklaev. Kutsutud olid ka Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna kirjandusnõunik Asta Trummel ja kultuuriväärtuste osakonna rahvakultuurinõunik Eino Pedanik.Eduard Odinets juhatajana tuletas meelde, et eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 6. juunil 2022. aastal. Esimese lugemise läbis see 8. novembril. Komisjoni ettekandja oli Üllar Saaremäe ja muudatusettepanekute tähtaeg oli 11. novembril kell 16. Muudatusettepanekuid tähtajaks ei laekunud. Komisjon küsis huvigruppide arvamust Eesti Linnade ja Valdade Liidult, Eesti Kirjanike Liidult, Eesti Kirjastuste Liidult, Sihtasutuselt A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel ja Tallinna Kirjanduskeskuselt. Ainus vastuskiri saabus Eesti Kirjastuste Liidult, kes toetas eelnõu. Rohkem tagasisidet huvigruppidelt ei tulnud.Eelnõu tulnud.Eelnõu läbis keele‑ ja normitehnilise toimetuse ja sealt samuti ühtegi märkust ei tulnud. Eduard Odinets andis komisjoni liikmetele võimaluse küsida valitsuse esindajatelt küsimusi. Küsimusi ei olnud eriti palju. Üllar Saaremäe ütles, et eelnõu on selge ja eesmärk on igati austusväärne. Mihhail Stalnuhhin küsis, kas on plaanis siduda veel mingeid tähtpäevi mõne isikuga. Asta Trummel vastas, et sellist plaani hetkel ei ole. Sellega diskussioon lõppes.Tehti menetluslikud otsused: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21. novembril 2022. aastal, see tehti konsensuslikult, teha ettepanek teine lugemine lõpetada, samuti konsensuslikult, ja kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 6. detsembril 2022. aastal, see otsus tehti Enn Eesmaa, palun! Aitäh! Lugupeetud ettekandja, teile on ka küsimusi. Enn Eesmaa, palun! Suur aitäh selle ettekande eest! Ma täpsustan. Kas tõesti selles küsimuses ei andnud oma seisukohta Tammsaare muuseum?

Meil on praegugi terve hulk lipupäevi, kui need lipud peaks lehvima, aga kui käia ringi, siis me näeme, et tegelikult suurel hulgal majadel, nii eramajadel kui ka korrusmajadel, lipud millegipärast

tähtpäevadel, kui Eesti lipud peavad lehvima, inimesed paneks need lehvima? Milline on sinu enda seisukoht ja arvamus selles küsimuses? Suur tänu küsimuse eest! Minu enda seisukoht on loomulikult see, et lipupäeval peavad, mitte ei või, vaid peavad lipud lehvima. Jah, see on mu isiklik seisukoht. Esimese ja teise lugemise vahel seda teemat ei arutatud, küll aga oli see väga tuliselt arutelu all esimesel esimesel lugemisel siin saalis, kui Marko Šorin küsis päris mitu küsimust ka kultuuriministrilt ja ka minu kommentaar oli samal teemal. Aga komisjonis seda teemat antud juhul ei arutatud. Suur Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea ettekandja! Jah, kummaline, et Tammsaare muuseum ja kirjanikud olid vait. Aga kas arutati ka, et üks asi on kirjandus ja Tammsaare, aga meil on

kelle sünnipäev ka muuta lipupäevaks. Suur tänu küsimuse eest! Jah, sellelaadne arutelu toimus enne esimest lugemist. lugemist. Nii konkreetselt nimesid ei pakutud nagu teie, aga arutati tõesti, milliste oluliste kultuuritegelaste sünnipäevi võiks veel au sisse tõsta ja kas ministeerium sellega tegeleb. Antud istungil ka Mihhail Stalnuhhin küsis, kas on plaan siduda veel mõne isikuga mõningaid tähtpäevi, ja vastuseks tuli, et sellist plaani hetkel ei ole. Aitäh, Aitäh, auväärt ettekandja! Rohkem küsimusi Riigikogu liikmetel teile ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Jaa. Toomas Jürgenstein, palun! Hea eesistuja! Head kolleegid! Ma lühidalt kahte asja tahan rõhutada. Loetud minutid tagasi

tuletas meelde suurt kurja. Seal oli nagu kõrvaldamise küsimus põhiline. Nüüd, loetud minutid hiljem, on tegelikult midagi väga helget. Me saame juurde lipupäeva ja kirjandusele pühendatud päeva. See See ongi niisugune vastukaalu koht, et tegelikult neid monumente me vaimselt suudame hävitada just nimelt sellega, kui peame aus Eesti

spontaanselt lippe heiskama hakanud, nii et mingis mõttes on see eelnõu altpoolt, rahva hulgast tulnud. Kui me tahame nendest punamonumentidest lõplikult lahti saada, enda sees lahti saada, siis see eelnõu on üks parimaid millele toetuda. Teiseks, kuigi see on vaimne eelnõu, see ju ei maksa palju midagi, lipu maksumus on väga mõõdukas, siis kirjanduse päevale

helge eelnõuga. Me oleme saalis, mille kohal valge ajal lehvib sinimustvalge, mis mis küll tõesti hetkel on juba langetatud. Jah, see on üks neid hetki, kui mulle tundub, et see saal ja need, kes saali teleri vahendusel jälgivad, on ülimalt üksmeelsed. Aitäh selle ilusa eelnõu eest! Ma päris täpselt ei tea, kes selle koostas. Aitäh! Henn Põlluaas, palun! Austatud eesistuja! Austatud kolleegid! Loomulikult, see on väga ilus südamlik eelnõu, tähistada lipupäevaga ja pidada aus meie kirjandust ning meie laulupeotraditsioone ja ‑kultuuri. Loomulikult, seda tuleb toetada, siin ei ole üldse kahtlustki. Aga samas närib minu hinge teatud kahtlus, kas ei ole tegemist lihtsalt sellise näilise žesti tegemisega, millel mingisugust sisu taga ei ole. Sest lipu heiskamine ja kõikide nende inimeste ja kultuuritegelaste ja laulupeo austamine peaks ju

toetust kõikidele nendele inimestele, kõikidele kultuuriloojatele ei anta. Me teame seda, kuidas erinevad kultuuritoetused on vähenenud, me teame seda, kuidas ka kultuuripreemiate ja muude toetuste andmine on vähenenud, kuidas see on sattunud sellise kindla ja kitsa tsunfti kätesse ja kuidas neid jagatakse valikuliselt. Me teame seda, milline puudus on meil kooridirigentidest, rahvatantsujuhtidest, me teame, et nende tööd ei väärtustata piisavalt, nende palk ei ole piisav. Ei anta toetusi, et hankida ja muretseda kooridele ja tantsurühmadele rahvarõivaid ja nii edasi ja nii edasi. Kõige selle taustal rääkida, kuidas me nüüd austame kõiki neid inimesi, on minu meelest väga-väga silmakirjalik. Mulle tuleb meelde, kui siinsamas saalis oli meil arutusel – ja see on korduvalt olnud arutlusel –, kuidas aidata ja toetada meie kodumaist ettevõtlust, sest ainult ettevõtlus ongi ju see, millel meie ühiskond, meie materiaalne baas põhineb, mille kaudu meil on võimalik toetada enda kultuuri. Aga kahjuks me näeme, et nii nagu varemgi, nii puudub ka tänasel valitsusel igasugune tahe ja soov meie ettevõtlust ja majandust toetada. Nii tuligi Reformierakonna juhitud valitsus välja ideega kehtestada meie ettevõtluse auks lipupäev.

on ilus, aga sellega peaks kaasnema ikkagi midagi palju rohkemat. Vastasel juhul see jääbki ainult tühjaks žestiks ja ja sellel ei ole mitte midagi tegemist reaalse olukorraga, kus me oleme. Nii et minu üleskutse on kõikidele koalitsioonierakondadele, ka opositsioonierakondadele, Riigikogule ja muidugi eeskätt valitsusele, et ärme teeme tühipaljaid žeste, kuigi need on ilusad, teeme ka midagi käegakatsutavat. Teeme nii, et meie kultuur õitseks, meie rahvuskultuur õitseks ja jääks püsima ning me saaksime ka järeltulevatele põlvedele ilma häbita otsa vaadata, saaksime olla uhked, et lisaks lipupäeva kehtestamisele me toetasime kõige suuremal määral meie kultuuri, kunsti ja kirjandust, nii kuidas see vähegi võimalik oli. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, seega on läbirääkimised lõppenud. Eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Läheme edasi. Tänane viies päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Enn Eesmaa, Tarmo Tamme, Marek Jürgensoni, Tõnis Möldri, Marko Šorini, Igor Kravtšenko, Siret Kotka, Anneli Oti, Erki Savisaare, Taavi Aasa, Dmitri Dmitrijevi, Jaanus Karilaidi ja Jüri Ratase 10. oktoobril 2022 esitatud arupärimine Eesti Rahvusringhäälingu uue telemaja kohta (nr 156). Ma palun arupärijate nimel kõnepulti Riigikogu liikme Enn Eesmaa. Suur aitäh! Auväärt peaminister! Head kolleegid! Selle arupärimise koostajad on veendunud, et rahvusringhäälingu arenguhüpe on möödapääsmatu. Valijad on soovinud, et nii mõnigi aktiivne tele‑ või raadiotöötaja on ka tänases Riigikogus. Mõningad selle maja või nende majadega seotud probleemid on meile eriti südamelähedased. Eesti Rahvusringhäälingu praegune telekompleks ei vasta ohutusnõuetele ja ma usun, et väga paljud teist on seda ise kogenud. Selle kompleksi energiakulu on suur ning hooned ebafunktsionaalsed ja ka amortiseerunud. Nad olid seda osaliselt juba 20 aastat tagasi, mis siis veel tänasest päevast rääkida. Eestikeelset sisu ja kultuuri loov ning riiklikult rahastatud meedia on vältimatu meie keele ja kultuuri püsimajäämiseks, samuti arvestatav meedium, tekitamaks vaatajate, eriti noorte vaatajate-kuulajate huvi selle vastu, mida rahvustelevisioon ja ka raadio pakuvad. Internetiajastul võistleme ju kogu maailma meediaga, mitte ainult kohalikuga. Ühtlasi on riiklikult rahastataval meedial kandev roll sisejulgeolekut ohustavate sündmuste kajastamisel kodanikele. Aastal 2019 andis tollane Vabariigi Valitsus vajaliku rahastuse ERR‑i uue telemaja rajamiseks. Selle aasta augustis kinnitas Tallinna Linnavalitsus ka uue telemaja detailplaneeringu ning ERR‑i juhatuse esimees Erik Roose avaldas lootust, et ehitustegevust saab alustada juba tuleva aasta esimeses pooles. Ma helistasin talle mõned päevad tagasi ja ta kinnitas seda lootust. Me oleme esitanud peaministrile neli küsimust. Enne kui ta asub vastama, ma lihtsalt tuletan meelde, et me need küsimused esitasime juba natuke rohkem kui kuu aega tagasi. Aitäh! Aitäh! Ma palun arupärimisele vastama peaminister Kaja Kallase. Lugupeetud arupärijad! Hea Riigikogu aseesimees! Vastan arupärimisele. Esimene küsimus: "Millistel põhjustel jäeti [uue] telemaja ehitus riigieelarvest välja?" Vastus. Kui me valitsuses arutasime 2023. aasta riigieelarvet, siis oli teada, et et detailplaneering on kehtestamata. Detailplaneeringu kehtestamine on oluline eeldus selleks, et rahastamisotsustega edasi minna, enne ei saa ehitama hakata. Teine küsimus: "Millal on kavas tagada vajalikud vahendid uue hoone ehituseks?" Vastus. Vastutustundlik eelarve planeerimine tähendab seda, et eelarvesoove ja ‑võimalusi arutatakse korraga. Selleks on riigieelarve menetlemise protsess. Järgmine arutelu soovide ja võimaluste üle toimub 2023. aastal. Kolmas küsimus: "Mis ajaks valmib uus Eesti Rahvusringhäälingu hoone?" Vastus. Eeltingimus uue hoone ehitamiseks on detailplaneeringu kehtestamine. Hetkel on detailplaneering avalikustamise etapis. Minu teada toimus novembri algul ka selle detailplaneeringu avalik arutelu, kus vastuväidete esitajad jäid oma vastuväidete juurde, ning edasi tegeleb selle detailplaneeringu menetlusega Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Kui ehitamiseks vajalik detailplaneering on kehtestatud, see tähendab, et selgunud on võimalikud ehitusmahud ja kõik, mis sellega kaasneb, siis saab edasi minna ka rahastuse planeerimisega. Neljas küsimus: "Kas ebakindlas julgeolekuolukorras on mõistlik jätta riiklik meedia niivõrd haavatavasse seisu?" Vastus. [Ebakindlas] julgeolekuolukorras on oluline tagada rahvusringhäälingu stabiilne rahastus. 2023. aastal kasvab rahvusringhäälingu tegevustoetus 39,7 miljoni euroni. 2022. aastal oli see 37 miljonit eurot. Võrreldes 2022. aastaga on see baas,

Paar-kolm päeva tagasi ma ei rääkinud mitte ainult Erik Roosega, vaid mõne teisegagi, kes juhivad rahvusringhäälingut, ja sain kinnituse, et need seni veel puuduvad planeeringud saavad tehtud paari kuuga. Siis läheb veel ilmselt natukene aega lõplikuks kooskõlastamiseks ja hiliskevadel oleks rahvusringhääling valmis ehitusega alustama.

aastat aega. Me oleme siin maadelnud ju ka näiteks erinevate taastuvenergiatootmistega, kuidas saada neid planeeringuprotsesse kiiremaks. Ma usun, et et rahvusringhäälingu juht tahab parimat, aga tegelikult Tallinna linn on ju see, kes planeeringud kehtestab. Vaadates Tallinna linna planeeringuteprotsesse, mis ei ole mitte kiiremate killast, oleksin ma väga imestunud, kui seda menetletaks kahe kuuga, kuigi tavaliselt võtab see kaks aastat aega.

Mis siis ikkagi teha, kui nüüd raha ei ole ja ei ole ka planeeritud? Millal selle raha siis saab? Kuidas te olete seda ette näinud? Veel kord: selle eelduseks, et hakata ehitama, on detailplaneering. Detailplaneeringu alusel antakse välja ehitusluba. Detailplaneeringuga saavad paika konkreetsed mahud, siis saab teada, kui suurt maja saab üldse ehitada. Sellest sõltub jällegi see, kui palju raha ikkagi on vaja. Kuna detailplaneeringud võtavad keskmiselt kaks aastat, teinekord ka kauem, siis sellest eeldusest olemegi lähtunud. Kui Tallinna linn tegutseb kiiremini saab sellise olulise protsessi tõesti paari kuuga valmis, nagu teie ütlete, siis ma usun, et ta üllatab kõiki. Veel

Hea Jaak, sa tead, kuidas me neid tabeleid vaatasime. Kõik ehitused on läinud väga palju kallimaks ja seetõttu tuleb teha mingeid valikuid. Kui sul ikkagi planeeritud raha on üks, aga ehitus läheb kolm korda kallimaks, siis ega riigi rahakott ei ole põhjatu, et saaks öelda, et me kõik projektid lihtsalt ära teeme. Jah, me peame tegema valikuid, et mida me sel hetkel teeme või ei tee. Majanduse jahenemist, jah, näevad kõik ette.

me ütleme ehitajatele, kellega meil on lepingud, et meid ei huvita, et teie sisendhinnad on nii palju kallimaks läinud, ehitage, seepärast et me oleme nii kokku leppinud, isegi kui see tähendab, et ettevõtjad lähevad sellepärast pankrotti. Valik nr 2 on see, et me ütleme, et ükskõik, kui küsite täiendavat raha ja isegi kui kõik projektid on läinud kolm korda kallimaks, siis me teeme kõik ära. Valik nr 3 on see, et me teeme oma valikud. Ma arvan, et riigi rahakott ei ole põhjatu, nii et me ei saa kõiki projekte teha. Me

Ei, ta ei ole seal hetkel, ja sellel põhjusel, et seda detailplaneeringut ei ole ja linn on menetlenud detailplaneeringuid ka kümme aastat. Miks me paneme raha sinna alla kinni, kui me tegelikult ei tea, kas see tuleb või ei tule? Võib-olla tõesti Tallinna linn menetleb seda kahe kuuga, aga sellisel juhul – muide, härrased, meil on tulemas valimised – järgmine valitsus saab selle otsuse ka kohe ka kohe teha. Meil on praegu ikkagi novembri lõpp, praktiliselt detsembri algus. Isegi kui see kahe kuuga ära menetletakse, milles mina julgen kahelda, siis on juba valimised ja täiesti uued maa‑ ja merepildid. Nii et järgmine valitsus saab need valikud teha. Aitäh! Aitäh, austatud peaminister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Avame läbirääkimised. Marika Tuus-Laul, palun! Suur tänu, istungi juhataja! Austatud peaminister! Head kolleegid! Ma tahaks siiski ära rääkida, kuidas asjad rahvusringhäälingu maja ehitamise rahastamise peatamisega tegelikult on. Olen ERR‑i nõukogu liige ja tean neid asju lähemalt.See, mida me siin praegu peaministrilt kuulsime, oli asjade nii‑öelda lihtsustatud ja ilustatud pilt, ja tegelikult oli ilustatud ka see kiri, millega

vajaminev raha ajutiselt ära ERR‑i ehituselt. Kirjas toonitati – ja mitu korda –, et raha võeti ära vaid hetkeks, eelarvetehniliselt, ning rõhutati mitu korda, et ERR‑i probleem on endiselt laual ja on ka prioriteetide nimekirjas

ise, proua peaminister, põhjendasite mulle septembris vastates, et alles suvel Tallinna linn algatas detailplaneeringu ja nüüd läheb veel paar-kolm aastat, enne kui [seda Tegelikult ei vasta see tõele, teid on täiesti valesti informeeritud või tahtlikult valesti informeeritud. Õige on hoopis, et detailplaneering algatati poolteist aastat tagasi ja läinud suvel Tallinna linn juba kinnitas uue

Aga nüüd on raha ära võetud ja tegelikult on valitsus ERR‑ile võlgu.Karjuvalt piinlik lugu.

sest eelarves seda raha ei ole. See on piinlik lugu ja meie tajume väga selgelt vassimist, valet ja poliitilisi valikuid teie poolt. Aitäh kuulamast! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Kas peaminister soovib lõppsõna? Jaa, Aitäh! Mina toetun sellele informatsioonile, [mis mul on.] Ma tõesti ise ei ole käinud seda kontrollimas, selle jaoks on inimesed, kes seda teevad. Toetun ka avalikele allikatele, kus seda on ka niimoodi peegeldatud. Selles mõttes ma ei tea, et oleks teistmoodi. Teie väidate justkui risti vastupidi, et ma valetan. Ma igal juhul ei tee seda teadlikult, sellisel juhul kui see info vastab tõele.Aga fakt on see, et et kõiki projekte, mis meil oli kavas, me lihtsalt ei saa praegu teha. Lihtsalt sellepärast, et meil on olnud See tähendab seda, et riigieelarves meil on kaks suurt fookust, üks on julgeolek, riigikaitselised investeeringud, ja teine on inimesed, inimeste palgad, ka kultuuritöötajate palgad. Näiteks rahvusringhäälingu töötajad peaksid samamoodi minema kultuuritöötajate alla, kelle palk tõuseb 23%, selleks et aidata inimestel rasked ajad üle elada. See tähendabki seda, et me teeme neid projekte, mis on juba pooleli, mis tuleb igal juhul lõpetada, mis läksid kallimaks, me paneme sinna raha juurde. Aga antud juhul see teadmine, mis meil valitsuse laua taga oli, oli detailplaneeringut ei ole, ehitama hakata ei saa, järelikult seda raha hetkel ei ole võimalik sinna alla kinni panna, sest tuleb teha teisi projekte. Aitäh! Aitäh! Tänane viies päevakorrapunkt on menetletud. Läheme edasi. Tänane kuues päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Viktor Vassiljevi, Jaak Aabi, Enn Eesmaa, Tarmo Tamme, Marek Jürgensoni, Tõnis Möldri, Kaido Höövelsoni, Marko Šorini, Igor Kravtšenko, Siret Kotka, Anneli Oti, Erki Savisaare, Taavi Aasa, Dmitri Dmitrijevi, Jaanus Karilaidi ja Jüri Ratase 12. oktoobril 2022 esitatud arupärimine ravikindlustuseta inimeste toimetuleku kohta (nr 159). Ma palun arupärijate nimel kõnepulti Riigikogu liikme Viktor Vassiljevi. Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud peaminister! Eesti elanikkonnast puudub ravikindlustus ligikaudu 6%‑l inimestest. Need inimesed ei pääse õigel ajal ligi vajalikule arstiabile. Ravikindlustuse võimaldamine on aga inimestele inimväärse ja väärika toimetuleku tagamiseks äärmiselt oluline ja see peaks olema meie ühiskonnas elementaarne. Keskerakond on alati võidelnud selle eest, et parandada ravikindlustuseta inimeste olukorda. Meie töö on kandnud ka vilja. Näiteks on tänaseks ravikindlustamata inimesed kaasatud vähi sõeluuringutesse ning vähi hilisemasse ravisse, aga haigusi ning terviseprobleeme, mille korral inimene abi vajab, on rohkem. Eestis alaliselt elava kodanikuna peaks Eesti territooriumil arstiabi ning vajalikku tähelepanu saama igaüks, kes seda Lähtuvalt eespool öeldust on Keskerakonna 16 liiget esitanud kuue küsimusega arupärimise. Loodame saada peaministrilt arukaid vastuseid meie mõistlikele küsimustele. Aitäh! Ma palun arupärimisele vastama peaminister Kaja Kallase. Austatud arupärijad! Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Vastan arupärimisele. Esimene küsimus: "Kui palju on hetkel Eesti Vabariigis kokku alaliselt elavaid ravikindlustuseta inimesi?" Vastus. Ligikaudu 63 000 ehk 62 777. Teine küsimus: "Kui palju on aastatel 2019–2022 ravikindlustuseta inimeste osakaal Eestis tõusnud?" Praegu on see 4,7%. Kui me vaatame kindlustatute, ravikindlustusega inimeste arvu, siis see on tõusnud. Näiteks 2021. aastal oli ravikindlustusega isikuid 1 273 743, võrreldes 2020. aastaga, kui ravikindlustusega inimesi oli 1 265 601. Kolmas küsimus: "Mitmel protsendil ravikindlustuseta inimestel on tekkinud tõsisemaid terviseprobleeme selle tulemusena, et neil ei ole olnud võimalust õigel ajal pere‑ või eriarsti poole pöörduda?" Vastus. Kindlustamata isikutele on tagatud vältimatu abi, mida rahastatakse riigieelarvest, samuti perearstiabi. Täiendavalt pakutakse neile HIV‑, tuberkuloosi‑ ja võõrutusraviteenuseid. Samuti on ravikindlustamata isikutele tagatud COVID‑19 haiguse diagnoosimine ja ravi. Haigekassa ei ole analüüsinud, millises etapis kindlustamata inimesed pöörduvad oma terviseseisundi tõttu arsti poole. Seetõttu on raske tõmmata piiri, mis tingis tõsise terviseprobleemiga hilise pöördumise arsti vastuvõtule, kas teenuse kättesaadavus oli piiratud või ravikindlustamata isik venitas pöördumisega muul põhjusel. Doktor Vassiljev teab ise kindlasti väga hästi, et ka ravikindlustusega inimesed pöörduvad sageli liiga hilja arsti poole. Miks see nii on, ei tea. Neljas küsimus: "Millise summa ulatuses on aastatel 2019–2022 hüvitatud ravikindlustuseta inimestele vältimatut arstiabi, kuna neil puudus õigeaegsele ja ennetavale arstlikule tähelepanule ligipääs?" Kindlustamata isikutele on tagatud vältimatu abi, mida rahastatakse riigieelarvest, samuti perearstiabi, nagu ma ütlesin. Täiendavalt pakutakse HIV‑, tuberkuloosi‑, võõrutusraviteenuseid, samuti COVID-19 haiguse diagnoosimist ja ravi. 2021. aastal sai vältimatut ravi kokku 51 576 inimest, kellel ei olnud kehtivat ravikindlustust, ning nende raviarvete eest tasuti ligi 1,3 miljonit eurot ehk 17% enam kui aasta varem. 2020. aastaga võrreldes kasvas 2021. aastal vältimatut ravi saanud ravikindlustatud inimeste arv 52%. Suurim kasv aasta varasemaga võrreldes oli nende ravikindlustamata inimeste arvus, kes vajasid ambulatoorset ravi ning esmatasandi teenuseid. See tuleneb kõik sellest, et see vältimatu ravi hõlmab ka koroonaviiruse ravi haiglas ja perearsti määratud COVID‑19 teste, mis viis selle summa üles. Nii. Viies küsimus: "Millistele tunnustele peab inimene täna vastama, et saada ravikindlustatud?" Pilk seaduseraamatusse kergendab [vastuse] leidmist ja ravikindlustuse seaduses seaduses on need alused kõik kenasti kirjas. Enamikul juhtudel saab inimene kindlustuskaitse automaatselt, erinevate riiklike registrite andmete alusel, ise selleks avaldust tegemata, mida näitab ka madal ravikindlustuseta inimeste arv. Kindlustatud on inimesed, kelle eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või inimene ise. Lisaks nendele on õigus ravikindlustusele alla 19‑aastastel lastel, õpilastel, üliõpilastel, ajateenijatel, rasedatel, töötutel, vanemapuhkusel olijatel, ülalpeetavatel abikaasadel, pensionäridel, puuetega inimeste hooldajatel, osalise või puuduva töövõimega inimestel, doktoranditoetuse saajatel, loometoetuse saajatel, usulise ühenduse registrisse kantud kloostri nunnadel ja munkadel ning haigekassaga vabatahtliku kindlustuslepingu sõlminutel. Kuues küsimus: "Millal on Vabariigi Valitsus planeerinud laiendada ravikindlustust kõigile Eestimaal elavatele inimestele?" Vastus. Eestis kehtib solidaarne ravikindlustussüsteem, ühine ravikindlustusraha tuleb tööl käivate inimeste palgalt makstud 13%‑lisest ravikindlustusmaksest. Lisaks töötavatele inimestele on ravikindlustatud ka paljud teised, kes ise ei tööta, näiteks lapsed, pensionärid, töötud ja nii edasi. Kõigil Eesti ravikindlustatud inimestel on õigus saada ühesugust kvaliteetset arstiabi, olenemata sellest, kas nad ise tasuvad ravikindlustusmakset või mitte. Ravikindlustuse puudumise tööeluga seotud põhjused on vaeghõive, petturlikud töövormid, deklareerimata töö ehk olukorrad, kus a) inimese töösuhe on lühiajaline või katkendlik, b) inimese palgatulu on ebastabiilne või ebapiisav, c) inimese töötamine on vormistatud viisil, mis ei anna ravikindlustuskaitset, näiteks ümbrikupalk või töötasu vormistamine ettevõtlustuluna. Inimesed ei ole piisavalt teadlikud või motiveeritud kasutama sotsiaalsüsteemi, mille kaudu on võimalik ravikindlustussüsteemi siseneda. Seetõttu jäävad kindlustuseta elanikud, kellel oleks küll õigus ravikindlustusele näiteks töötu staatuse tõttu, kuid kes jätavad selle võimaluse kasutamata, ja seda tihti teadmatusest. Nii et sellega tuleb tegeleda. Ravikindlustuskaitse kõigile inimestele laiendamine eeldab terviklikku lähenemist ja see ei saa halvendada tervishoiusüsteemi rahastamise jätkusuutlikkust.

enamasti, me teame, ega perearstid neid vastuvõtte lihtsalt ei taha teha. Ainult siis, kui midagi väga erakordset on. Samas me teame, et inimesed ju vajavad eriarsti abi. Neil on ju tõsised haigused. Nad on hetkel tõesti kindlustamata inimesed.Aga mis siis teha? Kas te olete teinud mingeid analüüse, kui palju läheb hilisem ravi tegelikult nendele inimestele kallimaks? Kui ravi on edasi lükatud,

See ongi Eestis hea, et tervishoid on kõigile tagatud. Näiteks Ameerika Ühendriikides te peaksite iga sellise sammu eest maksma, ka juhul, kui teile on vaja vältimatut abi osutada. Hiljem esitatakse arve ja kui sul ei ole kindlustust, siis see võib pere ikkagi täiesti pankrotistada.Eestis Eestis sellist asja ei ole. Meil on solidaarne tervishoiusüsteem. Meil on solidaarne vastutus ja seda näitavad ka numbrid. 4,7% elanikest on ravikindlustuseta. See tähendab, et kõik teised on ravikindlustusega. Jällegi, kui lugeda ravikindlustuse seadusest seda, kellele on ravikindlustus tagatud, siis on väga raske leida kedagi, kes selle alla ei lähe. Mina arvan seda, et kindlasti peab tegema rohkem teavitustööd, et inimesed teaksid, et neil on õigus ravikindlustusele, ka siis, kui ollakse näiteks töötu.

iseennast ei lõhuks ja ei oleks pärast koormaks tervishoiusüsteemile, kui tegelikult seda kõike saaks ära hoida. Suitsetamine, alkohol, ülekaalulisus – need on kõik suured terviseriskid. Aitäh! Hea kolleeg, arupärimise ajal on võimalik igal Riigikogu liikmel esitada ainult üks küsimus. Jaak Aab, palun! Tänan, austatud juhataja! Hea peaminister!

vaateväljas ehk kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad enamuses teavad neid olukordi. Kunagi tegin mina ka sellise ettepaneku, et omavalitsustele anda võimalus ravikindlustust võib-olla juurde osta. Ainult et siis tekib küsimus, mis vahenditest. Kas omavalitsused peaksid riigilt ka saama rohkem vahendeid ja kas hinnatagi iga juhtumit eraldi?

sellise süsteemi peale nagu Ameerikas, kus igaüks peab oma kulusid ise kandma. Seal sellist solidaarsust ei ole, see on hoopis teine süsteem. Aga

Riigikogu liikmete Siim Pohlaku, Merry Aarti, Urmas Reitelmanni, Uno Kaskpeiti, Kert Kingo, Riho Breiveli, Kalle Grünthali, Henn Põlluaasa, Rene Koka, Ruuben Kaalepi, Peeter Ernitsa, Alar Lanemani, Paul Puustusmaa, Leo Kunnase, Helle-Moonika Helme, Anti Poolametsa, Mart Helme ja Martin Helme 19. oktoobril 2022 esitatud arupärimine Neeme tn 50 kinnistu olukorra kohta (nr 160). Ma palun arupärijate nimel kõnepulti Riigikogu liikme Riho Breiveli. Lugupeetud [ase]esimees! Lugupeetud peaminister! Neeme 50 on kinnistu, aga küsimus ei ole kinnistus, vaid küsimus on inimestes, kes sellel kinnistul elavad, perekondades, kellele anti omal ajal lootust ja anti omal ajal elamispind, et nad saaksid teha oma tööd taas taas tärkavas Eesti Vabariigis ja piirivalves. Kinnistud olid praktiliselt täielikult lõhutud, kui Vene piirivalve sealt välja

ja jätkata ka siis, kui nad juba teenitud puhkusele on jäänud. Kuid vaatamata kõikidele lubadustele on asi jõudnud nüüd niikaugele, et see kinnistu on ärilistel eesmärkidel maha müüdud [Riigi] Kinnisvara AS‑i

ainult meie fraktsioon, vaid see mure on ka teistel Riigikogu liikmetel, sest küsimus on meie inimestes ja nendes inimestes, kes

leiate lahenduse, kuidas me saame nende inimeste olukorra tuua inimlikule tasandile, et nad saaksid rahus oma vanaduspõlve veeta. Aitäh! Aitäh! Palun arupärimisele vastama peaminister Kaja Kallase. Head arupärijad, vastan küsimustele. Esimene küsimus: "Miks ei ole läbi viidud menetlust, et selgitada õiguslikud ja tegelikud asjaolud, mis on päädinud olemasoleva Neeme tn 50 kinnistul olukorra tekkimisega?"

Samas, selle hinnangu, kas Neeme tänava elanikel oli õigus eluruume erastada, andis Tallinna Ringkonnakohus juba oma 27. aprillil 2013. aastal jõustunud otsuses, mis kinnitas halduskohtu 13. aprilli 2012. aasta otsust, et neil elanikel ei ole eluruumide erastamise õigust. Kuivõrd Eesti Vabariigis mõistab õigust kohus ja tegemist on jõustunud kohtulahendiga, siis võib põhjendatult väita, et see eluruumide mitteerastamine oli seaduslik. Kahes kohtuastmes on see vaidlus käinud ning osapooltel ja kohtul on olnud piisavalt võimalusi nende asjaolude selgitamiseks. Teine küsimus: "Kas on kaalutud tühistada Riigi Kinnisvara AS poolt läbiviidud enampakkumine Neeme tn 50 mereäärse kinnistu osas?" Vastus. Enampakkumise tulemusel sõlmiti notariaalne võõrandamise leping 20. oktoobril 2022. aastal ja omandiõigus on üle läinud. See tähendab seda, et sissekanne tehti 1. novembril 2022. aastal. Seega ei ole enampakkumise tulemuste tühistamine võimalik. Puuduvad ka viited sellele, et Riigi Kinnisvara Aktsiaselts oleks enampakkumise läbiviimisel rikkunud õigusakte, mis oleks andnud selleks, et selle enampakkumise tulemusi tühistada. Jällegi, väga kahetsusväärne on see, et elanikke ei ole sellest enampakkumise korraldamisest kuidagi teavitatud. Kolmas küsimus: "Kas on kaalutud jagada Neeme tn 50 kinnistu neljaks eraldi kinnistuks?" Vastus. 2019. aasta sügisel esitas Riigi Kinnisvara Aktsiaselts detailplaneeringu algatamise taotluse, mille eesmärk oli olemasolevate hoonete ümber eraldiseisvate elamumaa sihtotstarbega katastriüksuste moodustamine. Kaasnevaks eesmärgiks seati hetkel kinnisala avalikkusele avamine, korrastamine ja liikluskorralduse parandamine. Lahendus oleks andnud võimaluse ka senistele üürnikele, kui üürnike valduses olevate hoonete ümber oleks ja neid kinnistuid oleks üürnikel olnud võimalik turuhinnaga välja osta. Aga kahjuks jäeti planeeringu algatamine Põhja-Tallinna Linnaosavalitsuse poolt kooskõlastamata. Neljas küsimus: "Kas Vabariigi Valitsus peab võimalikuks üürnike kasutuses olevatele elamutele moodustada iseseisvad kinnistud ning seejärel võõrandada Riigi Kinnisvara AS kinnistud üürnikele otsustuskorras erastamise hinna eest?" Nagu ma ütlesin, 2019. aastal Riigi Kinnisvara Aktsiaselts sellise ettepaneku tegi, selle lükkas tagasi Põhja-Tallinna Linnaosavalitsus. Aga täna, kui kinnistu on juba võõrandatud, ei ole isegi teoreetilist võimalust seda kinnistu jagamise protsessi taas algatada. Enne kinnistu võõrandamist esitas Riigi Kinnisvara Aktsiaselts detailplaneeringu algatamise taotluse, nagu ma ütlesin, aga see jäeti rahuldamata. Viies küsimus: "Kas asjaomased ministeeriumid ei peaks kiiresti tekkinud olukorrale reageerima ja sotsiaalset õiglust mitte riivava lahenduse leidma?" Arupärimise esitamise hetkeks oli kinnistu enampakkumine juba toimunud ja uus omanik leitud. Notariaalne võõrandamisleping sõlmiti 20. oktoobril 2022. aastal. Nagu ütlesin, enne seda müügitehingut, 2019, püüdis Riigi Kinnisvara Aktsiaselts saavutada olukorda, et neid kinnistuid jagada. Aga seda Põhja-Tallinna Linnaosavalitsus ei kooskõlastanud. Võlaõigusseaduse kohaselt lähevad üüritud kinnisasja omaniku vahetumisel üürilepingust tulenevad üürileandja õigused ja kohustused üle asja omandajale. Seega ei too Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi poolt kinnistu võõrandamine automaatselt Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi ja Neeme 50 elanike vahel sõlmitud üürilepingute lõppemist. Kinnistu uued omanikud peavad üürilepingute täitmisel või lepingu ülesütlemisel lähtuma võlaõigusseadusest ja üürilepingu tingimustest. Sealjuures lubab võlaõigusseadus üüritud asja võõrandamise tõttu üürilepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleminekul uuele üürileandjale eluruumi üürilepingut üles öelda üksnes juhul, kui ta vajab seda ruumi Ma saan väga hästi aru, et Neeme 50 elanikud on sattumas hiljemalt järgmise aasta kevadeks keerulisse olukorda ja vajavad seetõttu

ja ütlesite, et neil oli mingil hetkel võimalus [kinnistu] turuhinnaga välja osta. Aga noh, saate isegi aru, et tavalisel inimesel ei ole seda raha, et ennast meie ülikallis õigussüsteemis kaitsta,

Ma kohe tsiteerin teda: "Tere! Lähen merre. See on minu kodu, rohkem ei suuda. Meri hoiab mind, olen seal õnnelik." Ma võtsin selle peale kohe ühendust asjaomaste inimestega, kes võiksid professionaalselt asjaga tegeleda. Me saime selle inimesega ühiselt kontakti ja seekord see nii halvasti ei lõppenud.Te

ka PPA inimesed. Võib-olla see lihtsalt ei olnud inimeste teadvuses sel hetkel. Mina sain sellest teada liiga hilja. Õnneks on meie sotsiaalsüsteem üles ehitatud selliselt, et mitte kedagi ei jäeta maha, kõiki inimesi aidatakse.

Mis jutt see on? Jah, ma loodan ka, et meil on õigusriik. Te olete peaminister. Aga kui selles õigusriigis on mingid ametnikud, mingid inimesed, kellel on ka nimi, aastaid oma riigi kodanike lollitanud,

neid otsuseid ümber vaatama, sest üks või teine asi ei sobi. Sellepärast on õigusriigis need asjad lahutatud, et kohus vaatab asju erapooletult. Jällegi ma ütlen, et on äärmiselt kahetsusväärne, et inimestele on antud lubadusi, mida ei ole peetud, aga nende inimeste tegevuse peale saab samamoodi kaevata. Need inimesed, ametnikud, ju ka vastutavad oma tegevuse eest. Urmas Reitelmann, palun! Urmas Reitelmann, Piirivalvuri pension on niivõrd armetu, et selle eest ei saa mitte keegi, kes seda pensioni teenib, Eesti kohtusüsteemis õigust ega õiglust. Ei ole võimalik esitada mingisugustki hagi, ei ole võimalik palgata endale advokaati. Te teate seda väga hästi. Te räägite, et teil on hirmus kahju, juhtus fataalne

Nüüd te viitate, et Siseministeerium on pöördunud Tallinna linna poole. Tallinna linnal ei ole nende inimeste ees mitte mingisuguseid kohustusi peale selle, et nad on Tallinna elanikud. Riik on nendele inimestele võlgu.

ka riigi õigusabi, mis aitab inimesi, kellel ei ole endal raha advokaati palgata. See on täitsa toimiv süsteem.

Eesti riik on piisavalt tugev, et aidata kõiki inimesi, nii et keegi ei jääks maha. Meil on erinevad toetusmehhanismid, et aidata inimestel oma eluga

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Kaja Kallas! Ma juhin tähelepanu kahele asjaolule. Eesti riik andis lubaduse, aga ta ei pidanud seda. Ausalt öelda, mind ei huvitagi üldse see, mis protsessid on vahepeal toimunud, sest Eesti Vabariik andis lubaduse. Praegu olete teie Vabariigi Valitsuse juht.

Selle jaoks on eraldi inimesed, kes sellise asjaga tegelevad. Eesti Vabariigi peaminister ei tegele inimestele korterite otsimisega. Nagu ma ütlesin, Eesti Vabariik ei ole andnud lubadust, vaid nii, nagu ma loen siit materjalidest, on erinevad ametnikud andnud lubaduse, mida neil ei olnud voli anda. On tehtud vigu Tallinna linna poolt, on tehtud vigu ka riigi poolt, absoluutselt. Jällegi, inimesi aitavad sotsiaalametnikud, kes aitavad leida eluaset, kes aitavad leida tuge. Peaminister isiklikult ei tegele inimestele kodude otsimisega. Selle jaoks ongi meil jagatud ära nii, et eksperdid tegelevad erinevate valdkondadega. Peaminister ei tegele kõigega ise.

magus maatükk, ja hambad ristis, kõigist ja kõigest üle sõites, seda erastatakse. Mul tuleb meelde üks Arsenali-nimeline lugu sellega seoses.Minu teada on ikkagi niimoodi, et seda tehingut ei ole veel sõlmitud. Kuni tehingut ei ole sõlmitud, saab müügitehingut alati takistada. Minu teada kannab [see asutus] lausa sellist toredat nime nagu Riigi Kinnisvara Aktsiaselts. Andke korraldus, lõpetage müük ära. Alustame protsessi otsast. Või on vaja ikkagi see parseldamistehing lõpuni viia? Või teil ei ole nii kindlaid käsi, et ei käi Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsist üle? Või kuidas? Aitäh! Teie maailmas ei oma faktid muidugi mingit tähtsust. 2022. aasta 20. oktoobril sõlmiti notariaalne võõrandamisleping ja kinnistu omandiõigus

Ma lihtsalt ütlen, et võib-olla teie kavatsete tegeleda kõikide inimeste kõikide probleemidega ükshaaval, et kui kellelgi on, ma ei tea,

kaua mureks olnud. Need kohtulahendid on 2013. aastast, 2012. aastast. Te ütlete, et see oli nii suur probleem. Teie olite Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi eest vastutav minister 2019. aastal. Kui see oli nii lihtne, miks te siis ei lahendanud seda küsimust inimeste jaoks? 2019–2021 te olite rahandusminister, kelle alla kuulus Riigi Kinnisvara Aktsiaselts. Te oleksite saanud anda korraldusi, et neid tehinguid ei tehtaks. Ma ei tea, miks te seda siis ei teinud. Miks te sellega siis isiklikult ei tegelenud, kui see teie valdkond oli? Martin Helme, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh! Riigi Kinnisvara Aktsiaselts kuulus selles valitsuses, kus mina olin, Jaak Aabi alla. Aitäh! Aitäh! Läheme edasi. Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea arupärimisele vastaja! Te teete siin haledat nägu. Te räägite, kuidas te olete kurb, te justkui nagu mõistaks ja teil oleks nii kahju. Aga vaatamata sellele te külma kõhuga lihtsalt parseldasite selle maja maha ja parseldasite maha kümme päeva enne seda, kui me olime esitanud arupärimise selle kohta. Siis te hakkate näpuga meie peale Meie ei parseldanud seda maja maha, vaid teie parseldasite. Aitab näitlemisest, et teil on kahju ja kurb! Miks te siis parseldasite selle maja maha? Ma

Riigi Kinnisvara Aktsiaselts vastutab nende asjade eest. See vaidlus on üleval 1993. aastast ja see oleks pidanud leidma lahenduse 29 aastat tagasi. Mul on tõesti ausalt kahju nendest inimestest, aga ma ei saa aru, kuidas mina vastutan kogu selle 29 aasta eest, kui ei tehtud neid otsuseid või tehti valed otsused. Kuidas see 2022. aastal on minu mingi tohutu soov selle asjaga tegeleda? Ei ole ju. Need vead tehti nende 29 aastaga. 1993. aastal olin ma 10. klassis, keskkoolis. Riho Breivel, palun!

Kõigepealt, tehingut saab takistada toimumast, kui te esitate tõkendi. Sellega ei saa tehingut peatada, kui esitada arupärimine peaministrile. Selle jaoks on õigusriigis erinevad tööriistad. Teie enda fraktsioonis on mitmeid inimesi, kes tahavad juriidiliste teadmistega hiilata, nemad ju teavad, kuidas neid tõkendeid saab panna. See ei ole see, et esitate arupärimise, millele mul on õigus vastata viie töönädala jooksul, kui ma õigesti mäletan, seadusest tulenevalt. Ka see arupärimine ei

See on väga halb pretsedent, kui jäävad välja selgitamata ametnikud, kes selles süüdi on. Sisuliselt on inimesed lageda taeva all, aga ametnikud töötavad kõik rahulikult edasi nii Tallinna Linnavalitsuses kui ka muudes ametkondades. Siin peaks mingi selguse leidma, sest muidu ei muutu mitte midagi paremaks ka tulevikus. Aitäh, Kuivõrd see lugu on pärit aastast 1993 ja aastakümnete jooksul on tõepoolest ilmselt tehtud erinevaid vigu, siis ma loodan, et Siseministeerium tegeleb selle küsimusega, sest tegemist on Siseministeeriumi

ei saa. Moraalse hinnangu saab muidugi anda. Ma ei tea, kas need inimesed üldse töötavad enam riigisüsteemis, mul ei ole seda infot, kes need konkreetselt on olnud või kes konkreetselt on vigu teinud. Lihtsalt vaadates seda saagat,

Alar Laneman, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! See lugu on mõnes mõttes õpikunäide selle kohta, et olukorrad on kõik unikaalsed nii asjaolude kui ka oma raskusastme poolest. Ma arvan, et praegu ei aita meid kuidagi, kui me vaatame minevikku, et mis kõik 29 aastat on viltu läinud. Aga on juhtunud see, kui nüüd selgelt vaadata selle asja peale, et riigi nimel on antud inimestele lubadusi, neid lubadusi ei ole peetud ja kõik eri tasandid on ühel või teisel põhjusel läbi kukkunud. Nüüd on tegelikult kaks ülesannet, isegi kolm: parandada süsteemi, karistada süüdlasi, aga peamine, nendele inimestele on vaja anda tagasi usk Eesti riiki ja ka elukoht. Sisuliselt on see ebastandardne olukord ja võib-olla siin just ongi teie kui peaministri roll määrav. Siseministeeriumile tuleks anda ülesanne ja siht peaks olema vääriline elukoht. Aitäh,

Aitäh, lugupeetud peaminister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Me saame minna läbirääkimiste juurde. Martin Helme, palun! Palun, kaheksa minutit! Palun, kaheksa minutit! Aitäh, hea asespiiker! Head kolleegid! Mina küll tean, mis valesti on läinud. Mis nali see on, et keegi ei tea, kuidas asi halvasti läks? Nagu vanad roomlased ütlesid:cui bono– kes kasu saab. Tallinna kesklinnas mereäärne krunt, kõige magusam kinnisvara Eesti Vabariigis üldse, müüakse maha hinnaga 80 eurot ruutmeeter. 80 eurot ruutmeeter! Tallinnas ei saa korteritki alla 2000 euro ruutmeetri eest. Ja siis tullakse meile siin rääkima, kuidas riik ei saa midagi teha. Jumal hoidku, see on riigivara! See on kogu aeg olnud riigivara, see on algusest saadik olnud riigivara. Riik, kuna see oli riigivara, andis sinna sisejulgeolekut taganud inimestele elukohad ja andis lubaduse, et neid saab ka erastada.Aga siis tekkis meil Eesti Vabariigis selline eraldi suveräänne nähtus nagu Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, millega ma muide valitsuses olles hirmsasti maadlesin,

hoolimata kõikidest varasematest kokkulepetest, lubadustest ja soovidest. Mis see siia puutub, et Tallinna linn ei teinud mingit planeeringut? See ei puutu üldse asjasse. See kuulub Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile ehk Eesti riigile, otseselt, allub valitsusele. Tegelikult Riigi Kinnisvara Aktsiaselts allub ikkagi oma nõukogu kaudu valitsusele. Ja nüüd mõned toredad kuupäevad. 12. oktoobril tuleb meediasse sellest lugu. 19. oktoobril sel aastal meie teeme arupärimise ja kolm päeva hiljem pannakse kiiresti notari juures tempel alla. Kolm päeva hiljem pannakse tempel alla! Kui me arupärimise tegime, siis oli müük veel lõpetamata, aga noh, kähku-kähku, et saaks öelda, et ups, oleme fakti ees. See on lihtsalt nii tüüpiline näide selle koha, kuidas Eestis ei ole õigusriiki. Ma lihtsalt iga kord ei tea, kas nutta või naerda, irooniline muie tuleb näole, kui Kaja Kallas räägib Eestist kui õigusriigist. No ei ole õigusriiki! Eesti õigusriik töötab ainult Reformierakonna teenistuses. See on ju meile kõigile selgeks saanud. Liina Kersna kulutab kiirhanke peale kindla käega 7 miljonit eurot, et osta teste. Õigusriik ütleb, et kõik on koššer. Peaminister kindla käega laseb lahti seitse ministrit ja valitseb poolteist kuud üksinda. Keegi ei näe mitte ühtegi rikkumist, mitte kuskil mitte midagi. Peaminister kindla käega paneb koroonaajal oma režiimi kehtestamiseks põhiseaduse üldse riiulisse. Ütleb, et nüüd on nii, sundvaktsineerimine ja vallandamised ja maskid ja ei tea mis kõik veel, politseikoerad saadetakse peale kohvikutele ja jõusaalidele. Kindla käega! Aga ühte kuradi kinnisvara müügi tehingut – ei‑ei‑ei, sellega meie ei tegele, sellega meie ei tegele, peaminister ei tegele seebi ostmisega hädas olevatele kodanikele. Aga ei ole küsimus seebi ostmises. Küsimus see haiseb korruptsiooni järele nii kaugele, et ma arvan, et iga viimane kui inimene, välja arvatud Stenbocki majas, saab aru, et see haiseb korruptsiooni järele. Parseldatakse maha Eesti Vabariigi üks kõige magusamaid kinnisvaraobjekte naeruväärse raha eest, sõites üle kõikidest nendest inimestest, kellele riik on andnud lubaduse, et nad saavad seal erastada endale kodu. Enne seda on neid inimesi veel solgutatud, sest nagu ilusti räägitakse, see lugu on habemega, see on 20 aasta pikkuse habemega lugu. Neid inimesi on kõigepealt 20 aastat solgutatud ja siis ikkagi visatakse tänavale.

naerukoht on siin. Austatud valitseja ütles, et jah, meil on õigusriik, aga väga-väga palju kordi on läinud selles õigusriigis asjad lappama. Mis õigusriik see sellisel juhul on?Mulle tuleb meelde, see oli vist 12. jaanuaril, kui kolm kutsumata külalist Stenbocki majja astusid.

Nüüd on kohtuveskid hakanud jahvatama, aga ma olen üsna kindel, et see lõpeb samamoodi nagu kunagi see Panovi keiss.Aastaid

Oli vaja, et abielureferendumit ei tuleks. Ja siis tulidki kutsumata külalised: peaprokurör, juhtiv riigiprokurör ja kaitsepolitsei salapolitseipealik

Nii et selle koha pealt rääkida, et jah, meil on küll õigusriik, aga läks nagu nihu ja korduvalt-korduvalt läks nihu – sellist jõuetut juttu ei tohiks ühe suveräänse õigusriigi peaminister rääkida.

tegid seda, mis neile kasulik on. Lollitasid oma riigi kodanikke, neid, kes selle riigi eest seisid juba ligi 30 aastat tagasi. Niimoodi on peedistatud, nagu maal öeldakse, aastakümneid. Ja nüüd tuleb veel Riigi Kinnisvara Aktsiaselts. Kuulge, naerukoht!

palju vaktsiine. Ja nagu te mäletate, õigusriigis mitte keegi selle eest ei vastuta ka. Ei vastutanud mitte keegi. Süüdimatu õigusriik! Auväärt valitseja!

Aga see on tülgastav, jälk lugu. Õigusriigist, auväärt valitseja, ei ole siin küll paslik rääkida. Aitäh! Aitäh! Kas peaministril on soov lõppsõnaks? Rohkem läbirääkimiste soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Ma veel kord ütlen, et see on väga kahetsusväärne, et sellised asjad on Eesti Vabariigis juhtunud. Aga ma pean mingid faktid ikkagi üle käima. Teie arupärimine esitati 19. oktoobril 2022. aastal.

otstarve on riigikaitsemaa. Selle jaoks, et sinna saaks ehitada korterelamuid, peab muutma detailplaneeringut ja Tallinna linn peab olema nõus sellega, et riigikaitsemaast saab elamumaa. Senikaua sinna ühtegi korterelamut ehitada ei saa. See on tõenäoline põhjus, miks see hind on olnud selline.29

Läheme tänase kaheksanda päevakorrapunkti juurde: Riigikogu liikmete Jaanus Karilaidi, Jüri Ratase, Viktor Vassiljevi, Jaak Aabi, Enn Eesmaa, Tarmo Tamme, Marek Jürgensoni, Tõnis Möldri, Kaido Höövelsoni, Marko Šorini, Igor Kravtšenko, Siret Kotka, Anneli Oti, Erki Savisaare,

Suurimad tänud, hea juhataja! Tõesti, keskfraktsiooni arupärimine tervise‑ ja tööministrile sel teemal on esmakordne selline parlamentaarne dialoog. Ma paar sõna räägin siis motiividest. Ravijärjekordade lühendamine on pikalt olnud poliitikute töölaual.

Et täpsemalt aru saada, mis on reaalne elu, kus on tegelikud lahendused ja kui palju seda lisaraha vaja on, olemegi selle arupärimise esitanud. Aitäh! Aitäh! Ma palun arupärimisele vastama tervise- ja tööminister Peep Petersoni.

on pikenenud, kuna peamised ressursid, nii haiglad kui ka töötajad, on olnud väga tihedasti seotud pandeemia tõrjumisega. Ma olen nõus sellega, et on väga oluline, et inimesed saaksid arstlikku tähelepanu õigeaegselt ja varakult ning saadud arstiabi oleks täiuslik. Õigemini mitte täiuslik, vaid kompleksne. Sel viisil on see ka riigile vähem kulukas.

nii lihtne, et me lihtsalt paneme erialadele raha juurde. See ei pruugi aidata. Hiljutine Riigikontrolli auditki näitas, et paljudel erialadel on inimeste puudus. See tähendab seda, et lihtsalt raha sinna

uuringule, mille kohaselt vaid 28% Eesti elanikest on valmis minema tasulisele vastuvõtule ning inimesed on pigem valmis pikalt ootama tasuta visiidi aega kui arsti juures käimise eest maksma, isegi kui ooteaeg on väga pikk. Ma ei ole selle uuringuga kahjuks tuttav, aga ma julgen seda tõlgendada nii, et inimesed ei ole mitte põhimõtteliselt vastu tasulise teenuse eest maksmisele, pigem on küsimus selles, et inimestel ei ole seda raha. See raha tuleks millegi muu elutähtsa arvelt ja pere eelarvesse löödaks liiga suur auk. Rohkem tasulist arstiabi ei ole minu arvates lahendus Eesti inimeste tervisemuredele. See ei too tervist otseselt juurde.

Juulis ametisse astunud valitsuse tegevusprogramm ei sisalda otsuseid tervishoiu rahastamise suurendamiseks. Ilmselt te olete sellega kursis. Ülesanne tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkust arutada oli eelmise valitsuse tegevusprogrammis, see kuulus lausa saja päeva programmi hulka. Minu eelkäija Tanel Kiik esitas analüüsi ja ettepanekud märtsis 2021 valitsusele, kuid nende arutamiseni selles valitsuse koosseisus ei jõutud mitte kunagi. Mina võtsin endale ministriks saades ülesande taaselustada tervishoiu rahastamise ja ravikindlustuse laiendamise teema, eesmärgiga, et märtsivalimiste järel ei peaks alustama taas analüüsidest, mis jõuavad kurva tõdemuseni rahalisest jätkusuutmatusest. Uus valitsuskoalitsioon peaks saama läbirääkimistel tugineda variantidele, mille vahel valida ja mida 2024. ja 2025. aastal saaks reaalselt ellu viia. Kutsun seejuures üles, et niipea, kui meil need arvutused valmis saavad nii laiendamise seisukohast ehk kulude katmise poole pealt kui ka võimalike tulude poole pealt, kindlasti erakonnad nendega tutvuksid ja kujundaksid enda seisukoha, mille poolt või vastu reaalselt ollakse. Püüame pakkuda välja võimalikult neutraalse valiku, selleks et ka meie parempoolsemad kolleegid sealt midagi endale leiaksid. Aga muutus peab tulema üsna põhimõtteline, sest juba 2025. aastal haigutab riigi eelarvestrateegias 100 miljoni euro suurune auk. auk. Kõik eelnev ei tähenda, et ravi kättesaadavuse nimel ei oleks pingutatud. Siin ongi nüüd vastused Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi erinevate sammude Kõigepealt küsimus: "Milliseid samme on Vabariigi Valitsus astunud selleks, et ravijärjekordi kiiremas korras lühendada?" Ravikindlustussüsteemiga on meil tagatud, et ambulatoorse visiidi maksimaalne ooteaeg on kuus nädalat, plaanilise statsionaarse ravi ja päevakirurgia protseduuride puhul kuni kaheksa kuud. Ooteaeg võib pikeneda sellisel juhul, kui inimene eelistab mõnda konkreetset arsti või raviasutust. Inimesed pannakse terviseprobleemide tõsiduse alusel ravijärjekorda ja kui tervislik olukord ei võimalda nii kaua oodata, siis perearst saab kiiresti aja ise eriarstiga kokku leppida.

Näiteks neurokirurgi juurde ootavad Tartu‑ ja Harjumaa inimesed keskmiselt kaheksa nädalat ja teiste maakondade inimesed keskmiselt kolm kuud. Väljakutseid on ka otsepöördumisega erialadel. Need on alad, kus ei ole vaja saatekirja, näiteks oftalmoloogia ja psühhiaatria erialal ootavad inimesed arsti juurde pääsemist 1–12 nädalat, sõltuvalt geograafilisest asukohast. Erialadel, kus töötab palju arste, näiteks günekoloogia ja dermatoveneroloogia, on olukord raha lisandumise tõttu inimese jaoks paranenud ja ooteajad on kolmandiku võrra lühemad kui varasematel aastatel. Paranenud on ka kättesaadavus erialadel, kus perearsti osa ravitöös on kasvanud, näiteks endokrinoloogia ja kardioloogia. Positiivne mõju on ka e‑konsultatsiooni kasutuse kasvul. See aitab suunata õige patsiendi õigel ajal õige arsti juurde.

Ainult konsulteerimiste osakaal on viimastel aastatel olnud 30% piires. Kui konsultatsioonist ei piisa, siis saab eriarst hinnata, kui kiiresti patsient vastuvõtule peab tulema, ja vastavalt sellele antakse patsiendile vastuvõtuaeg. E‑konsultatsioon on võimaldanud näiteks allergoloogi-immunoloogi vastuvõtule jõudmist oluliselt parandada. Vastuvõtule kutsutakse patsiendid, kes seda tõesti vajavad. Muudel juhtudel piirdub eriarst perearsti nõustamisega. E‑konsultatsiooni küsitakse hetkel kõige enam neuroloogias, 11% kõikidest e‑konsultatsioonidest, ja ortopeedias, 10% kõikidest konsultatsioonidest, mis on lühendanud ooteaegu nendel erialadel. E‑konsultatsiooni abil süsteemi sisenenud inimesed saavad kiiremini abi, kuna nende vajadused on eelnevalt hinnatud. 2022. aastal oleme ambulatoorsetetel erialadel andnud lisalepinguid kokku summas 16,7 miljonit eurot. See on andnud lepingupartnerile võimaluse teha tööd kiiremas tempos ja parandanud kättesaadavust. Septembris 2022 oli viimase kahe aasta suurim esmaste vastuvõttude broneeringute arv: 129 919 broneeringut. See on varasemate kuudega võrreldes üle 15% suurem. See tähendab, et oluliselt rohkem inimesi on saanud eriarsti

Eesti Haigekassale suunatakse 2023. aasta riigieelarvest tegevustoetuseks ehk teenuste kättesaadavuse hoidmiseks 131 miljonit eurot. Lisaks prognoositakse eraldise kasvu mittetöötavate pensionäride eest 34,3 miljonit eurot ja sotsiaalmaksu laekumise ravikindlustuse osa kasvu 239 miljonit eurot. Need lisasummad lubavad meil säilitada tänast kättesaadavuse taset ning järjekordade pikkust, mitte aga järjekordi märgatavalt lühendada.

riigieelarvest eraldist planeeritud ei ole. Sellest oli ka äsja juttu. Täiendavalt on riigieelarve eelnõuga hetkel sätestatud positsiooni parandamise eesmärgil aastateks 2024–2026

näiteks onkoloogiale 3 miljonit, sisehaigustele 2,8 miljonit, günekoloogiale 1,7 miljonit ja nii edasi, teenuseosutajate ambulatoorse teenuse lepingute Võtan oma vastuse kokku. On võimalus tõepoolest veel lõplikult lukku löömata haigekassa eelarves – seda tehakse peale riigieelarve vastuvõtmist – teha tarku otsuseid, arendada süsteeme. Üks nendest on käimasolev Ajaleidja rakendus, mis võimaldaks arstide aega

ja ta ette võtta. Ka selliseid nutikaid lahendusi tuleb teha. Aga samal ajal tuleb tugevdada esmatasandit, kaaluda mõnes valdkonnas triaaži sisseviimist, et tõepoolest patsiente eelhinnata,

See on praegu minu vastus. Peamine pinge seisneb selles, kas 2023. aasta märtsis suudab koalitsioon teha põhimõttelisi otsuseid ravirahastuse küsimuses. Aitäh!

Pikkades ravijärjekordades süüdistatakse jätkuvalt COVID‑it, aga tegelikult olid järjekorrad eriarstide juurde, nii ootejärjekorrad kui ka ravijärjekorrad, juba enne väga pikad. Nüüd, nagu me teame, on meie tervishoiusüsteemi lisandunud peaaegu 40 000 uut klienti ehk 3% rahvaarvust, mis seda olukorda veelgi halvendab. Me teame, et ravi kättesaadavusega on lood nii, et uued tulijad saavad kohe täieliku HIV‑ravi, saavad kohe kallist vähiravi, puusaoperatsioonid, põlveoperatsioonid. põlveoperatsioonid. Postimehes on uudis, et te olete öelnud, et te küsisite lisaraha järgmise aasta eelarvest, selleks et hoida haigekassa ravirahast eraldi ravikindlustamata ukrainlaste ravikulud, ligi 50 miljonit eurot. Ma küsin: kas te saite selle raha või ei saanud? Kui ei saanud, siis kui palju pikenesid

raha spetsiaalselt Ukraina põgenike abistamiseks. See ei tule meie Eesti kodanike arvelt, see on täiendav rahastus väljastpoolt. Selle eest ma olen hoolitsenud, et see raha oleks ülejäänust lahus

Diplomi tunnustamise või kutse tunnustamise protsessi on alustanud üksjagu arste ja õdesid ka Ukrainast, aga need inimesed minu teada kas praktiseerivad üldarstina, kus keeleoskus ei ole vajalik, või õeabina.

Helle-Moonika Helme, palun, protseduuriline küsimus! Jaa, mul on protseduuriline küsimus. Aitäh, hea eesistuja! Kas teie ka kuulsite sellist asja? Kas ma kuulsin õigesti, et lugupeetud minister ütles, et Eestis üldarstil ei ole eesti keele oskus vajalik? Ma loodan, et minister ise kommenteerib järgmisele küsimusele vastates, mida ta arvab sellest lausest, mida teie praegu ütlesite. Marika Tuus-Laul, palun! Aitäh! Austatud minister!

Aga te lugesite ette pikad nimekirjad nende järjekordade pikkuse kohta. Tegelikult need ju, te teate, ei näita mitte midagi, sest väga palju rohkem inimesi tahab arsti juurde ja meil on kunstlik piir pandud vaat need inimesed registreeritakse, aga teistele öeldakse, et meil pole nimekirju alla tulnud, helistage uuesti, uuesti, lõpmatuseni, helistage uuesti. Nad jäävadki helistama. Aga te olete öelnud, et tervishoiusüsteemi peaks nagu muutma, midagi peab muutma tervishoius. Kas te peate silmas ainult rahastamist või ka niisuguseid kardinaalsemaid

Ma kõigepealt ütlen, et see, kas üldarst vajab eesti keele oskust või mitte, sõltub sellest, kas ta on patsiendiga kokkupuutes. Kõik patsiendiga kokkupuutes olevad arstid vajavad

siiski teha. Kui ma nüüd tulen tagasi selle juurde, miks koalitsioonileppes ei ole midagi kirjas, siis ma usun, et ennekõike oli küsimus usus, et meile naaseb COVID raskel kujul, ja seetõttu ei hakatud seda valdkonda koormama uute reformidega, vaid lähtuti sellest, et COVID tuleb üle elada ja siis jõuab teha ja uuendada. Õnneks ei ole COVID naasnud sellel sügishooajal sellisel raskel kujul ja seetõttu on meil olnud võimalik tegeleda psühhiaatria ja paljude teiste erialadega pakkuda välja ka muid lahendusi peale lihtsalt rahastuse suurendamise. On valdkondi, kus rahastust tuleb suurendada, muu hulgas jälgida seda, et ütleme, riigisüsteemis toimetavate või haigekassa süsteemis toimetavate spetsialistide tasud ei oleks märgatavalt allpool erasfääri tasusid, aga tuleb teha ka metodoloogilisi muutusi, kuid neid ei saa teha kiiresti. Siin pigem paneme pikad tähtajad ja valmistame kogu süsteemi ette, et neid muudatusi teha.

kaunimana, kui tegelikult reaalses elus on. Kui neli‑viis kuud tagasi uus koalitsioon tehti, siis ka teie olite üks nendest, kes väga bravuurikalt, poliitilise bravuuriga seisis Tallinna Haigla eest, ja väga paljud spetsialistid on väitnud, et see vähendaks ravijärjekordi.

seda uut haiglat oleks võimalik ehitada. Tõsi on see, et Euroopa rahastusperiood on suures osas paika pandud või paikapanemisel, ja kui sealt tõmmati vist juunikuus Tallinna Haigla maha, siis ei ole seda Euroopa rahastust [võimalik kuidagi asendada]. Mida me kindlasti toetame, on see, et Tallinna linn viiks lõpuni projekteerimise, projekteerimise, et kas majanduslanguse tingimustes või mingites muudes oludes oleks võimalik kas või laenu abil Tallinna Haigla valmis ehitada, sest varem või hiljem peab see haigla tulema.

Aga aitäh, lugupeetud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Saame minna läbirääkimiste juurde. Marika Tuus-Laul, palun!

Hea minister! Tegelikult ei ole Eestis tervishoid kunagi olnud riiklikult tähtis küsimus. Jah, me oleme siin saalis küll arutanud seda probleemi riiklikult tähtsa küsimusena ja siin on olnud palju erinevaid eksperte, aga ega sellele pole järgnenud mitte mingisuguseid suuri ümberkorraldusi. On küll nokitsetud väiksemate asjade kallal, mis võivad hetkel olla olulised, aga neid asju tuleks näha siiski hoopis suuremas

Me võime küll lubada lühemaid järjekordi, me võime lubada kõikvõimalikke häid asju, hambaravi kättesaadavust ja muud, kuid süsteem, millele omal ajal meie meditsiin üles ehitati, on olnud meie jaoks täiesti sobimatu.

Äriettevõtte prioriteet, nagu te teate, ongi kasumi teenimine: pakkuda teenust, aga mitte patsiendikesksust. Kiirabi on meil eraõiguslik. Peremeditsiin on ärisüsteem,

Eesti valis tõesti kõige kallima mudeli – ärimudeli. Kasumile orienteeritus tähendabki tervishoius sotsiaalse ebavõrdsuse kasvu. Vähese raha tõttu piiratakse patsientide arsti juurde saamist ja tekitatakse järjekordi ehk järjekordade järjekordi ja inimestel ei ole võimalik end järjekorda registreerida. Aga meditsiiniasutused ostavad, me teame, üksteise võidu moodsat aparatuuri juurde ja pakuvad teenust raha eest. Avalik-õiguslikult kogutud maksumaksja raha läheb haigekassa kaudu eraettevõtete kätesse, mis on kummaline. Piir avaliku ja erameditsiini vahel on meil üsna hägune. Lisaks on ekspertide arvates Eesti tervishoius üks suur viga: see on ülepolitiseeritud, sest haigekassa nõukogu eesotsas on minister.

kes. Tegelikult on nii, et meil juhib tervishoidu elu ise. Ravi kättesaadavus sõltub juhusest ja õnnest, sellest, kas konkreetsesse haiglasse on veel eriarste üldse jäänud või mitte. Mõnes piirkonnas on olemas juurdepääs kvaliteetsele ravile, mõnes üldsegi mitte. Siin oli proua peaministriga juttu Ameerikast. Ameerikas on nii riiklikud kui ka erahaiglad ja seal on ka veel tööandjakindlustus. Nii et ei ole vaja sellist näidet tuua, nagu siin saalis, et minge Ameerikasse ja vaadake, mis seal on. Põhjamaades on eelarveline tervishoid, raviasutused kuuluvad omavalitsustele. Seda nimetatakse sotsiaalseks meditsiiniks. Ka meil on vaja turumeditsiini asemel eelarvelist tervishoidu, mida juhitakse ühest punktist ja mille üle teostatakse ka konkreetset kontrolli. Nii et seda ümber korraldada on väga-väga suur töö ja ma ei tea, mis kokkuleppeid siin peaks olema. Aga ma arvan, et kui ei ole hiljaks jäädud, siis tuleks sellega alustada kohe-kohe peale valimisi, ja tuleks need punktid kokku leppida ka enne valimisi. Aitäh! Aitäh! Tarmo Kruusimäe, palun!

parlamendis olnud. Siis ta teaks ka, mil moel meil need protsessid siin käivad. Võib-olla oleks ta meiega koos ka Riigikogu leiba siin sööklas söönud ning tunnetaks, et mõnes küsimuses on riigikonnad erakonnaüleselt

Veel viis aastat tagasi tundus see noorte jaoks täiesti arusaamatu, miks täiskasvanud inimesed niimoodi teevad. Päriselt ka. Nüüd me oleme selles olukorras, kus mitte keegi ei tea. Kõige hullem on see, et

hakkavad tekitama tervisekahjusid, siis me ei saa täna sealt aktsiisi, me ei saa sealt käibemaksu, me ei saa võimalust luua töökohti, mille pealt maksu makstaks, aga me saame endale selle suure rõõmu, et kui need tervisekahjud siia jõuavad, siis me saame hakata neid inimesi ravima. Kaubandus-tööstuskoda on juba teinud ühe sellise ümarlaua ja ministeeriumidele, teistele ministeeriumidele – peamiselt oli seal rahaministeerium kohal said mitmedki asjad selgeks. Arutame! Ma tean, et üle-eelmisel nädalal toimus ka Sotsiaalministeeriumis üks selline ümarlaud, aga ilmselt tol hetkel keskenduti parlamendi ja ministeeriumi vahelisele võitlusele. Me oleme kõik ühel pool rindejoont. Unustame need erimeelsused. Me võime siin edasi jageleda, kui meil on seda väga vaja, aga praegu me peaksime koos arutama, sest vaidlustes võib sündida tõde ja mina olen seda meelt, et vaidlustes vahest sünnibki tõde. Aitäh!

Aitäh arvajatele! Kinnitan omalt poolt, et Eesti ei ole valinud erameditsiini mudelit. Selline riiklik haigekassa, nagu meil tegutseb, on paljudele paljudele maadele eeskujuks ja püüeldakse selle poole, et ravi ostetaks või ravi rahastataks tsentraliseeritult, ühtse plaani alusel. Isegi Põhjamaades on seda süsteemi uuritud ja hinnatud. Tegelikult teatud efektiivsus sellisel meetodil on. See, et 1990‑ndatel mõni haigla tehti aktsiaseltsiks,

tihti ka ju alluvad konkreetsetele asutajatele, on see siis Tartu Ülikool, Tartu linn, Vabariigi Valitsus või näiteks

Kui me oleksime toimetanud sama kõrge rahastustasemega, nagu meie Euroopa kolleegid keskmiselt, oleks ka ravijärjekorrad tõenäoliselt teistsuguse loomuga, võimalik, et ka lühemad.

esiteks kiiremini üles, nende ravi alustatakse varem. Efekt on siis, kui õnnestub haigusi ennetada, olgu siis alkoholi või tubaka ja nikotiini väiksema tarbimisega.

Aga taustal on ka tervishoiusüsteemi sidumine sotsiaalteenustega, et tervenemine oleks täielik.

Kindlasti ei aita kaasa maasikamaitselise veibi pakkumine ametlikus kanalis, pigem tuleb meil koos võidelda musta turuga ja saavutada

Aitäh! Saan läbirääkimised sulgeda ja meie tänane päevakord on ammendunud. Nüüd, head kolleegid, on kõigil soovijatel võimalus pärast haamrilööki registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis.

inimesed, kes te vaatate! See oli meil meeleolukas nädal. Laupäev oli meestepäev. Kõik küsivad, miks. See rahvusvaheline meestepäev hakkas Uus-Meremaalt tulema, sellepärast et

Võin eksida. Tahaks tulla selle meestepäeva juurde. Me teame, et on movember, et mehed kannavad muntse. Ah jaa, meestepäev on ja kohe pärast isadepäeva, et huvitav, kaks kingitust tuleb kohe järjest teha.

mõned meedikud siia. Miks ma seda ütlen? Meil oli vaja vaktsineerida. Kui see vaktsineerimine oleks toimunud nii, et mine ja vaktsineeri, siis oleks see protsent olnud ääretult väike. Esimese päevaga üks kolmandik Riigikogu saadikuid vaktsineeris end ära, kuna see [vaktsiin] toimetati siia ja tehti meil siin üsna käepäraseks. Ma tean, et Eesti mees läheb arsti juurde täpselt poolteist aastat hiljem, kui oleks vaja. Meid on kasvatatudki sellisteks matšodeks, et me ei virise, me ei vingu, me oleme mehed, vahest suure, vahest väikese algustähega. Ega minagi ei ole teistest kuidagi parem. Aga sina, kes sa praegu vaatad, tahad sa olla minust parem mees, tahad sa olla minust kõvem mees, julgelt välja öelda seda, et ma olen Kruusimäest kõvem, et Kruusimäe võib tegija olla, aga ma olen Kruusimäest kõvem? Ehk siis minu väljakutse: vaatame, kes läheb enne arsti juurde. Äkki lähed sina?

Mine sina, ole minust targem, ole minust nutikam, mine sinna kontrolli. Ma tean, et paljud naised võib-olla kingivad, võib-olla ei kingi, saad aru, seda, et sa läheksid sinna kontrolli. Seda on jube nüri rääkida. Aga vaata, autoga me käime mingeid tehnoülevaatuseid tegemas, mingi sirts-kõrts juhtub ja juba me oleme seal, midagi on viga. Aga see, mis meil endal on, see, mida me enda kehamarkerid näitavad, see kõik ju möödub. Ma käisin ka ulja näoga hea mitu-mitu nädalat või suisa kuu lõhkise luuga ringi, arvasin, et sõrm on paigast ära. Pärast tuli välja, et näed, ei olnudki paigast ära, tuli lihtsalt mingite kruvide ja plaadiga kokku keerata, kusjuures ma ei teagi, mis bändi plaat see oli. Nali naljaks. Ole Kruusimäest kõvem. Mine palun kontrolli ja siis vaatame, kes enne sinna jõuab, mina või sina. Ma ütlen ette: mul ei ole aega, mul ei ole tahtmist, sellepärast et ma olen mees. Ole minust vingem mees! Aitäh!

Head Eesti inimesed, eestlased! Pöördun teie poole Eestis elavate venelaste nimel. Julgust selleks sammuks annab mulle see, et olles venelane, olen ka eesti keele õpetaja. Olen erinevate klasside ees seisnud oma elus üle 20 000 tunni, olen õpetanud üle 3000 inimese.

Kui ma väike olin, siis ma suurima heameelega, mitu korda lugesin Agu Sihvka lugusid. Pärast lugesin neid oma lastele. Ma arvan, et kui minu lapselapsed veel veidi kasvavad, siis saavad nemad ka nendest lugudest teada. Igas vene peres, kus raamatuid loetakse, on üsna suure tõenäosusega Oskar Oskar Lutsu ja Eduard Bornhöhe raamatuid. Miljonitest häältest me tunneme ära Jaak Joala, Anne Veski ja paljude teiste hääle. Me teeme vahet Jüri Arrakul ja Eduard Wiiraltil. Me armastame Eestit, see on meie kodumaa.

Inflatsioon, energiahinnad – kõik see, mis viimasel ajal on juhtunud, on juhtunud meie kulul. Ja nagu polekski vastutajaid nende protsesside eest. Täpselt nii nagu selle protsessiga, mis puudutab vene koole. Me oleme veendumusel – meie, Eesti venelased et teie, eestlased, olete arukas ja töökas rahvas. Põhisõna on siin "arukas". Ma ei usu, et te [arvate], et kui lõhutakse ära vene kool, siis see annab mingeid plusse eesti koolile. Möödub üsna lühike aeg, ja see ja see mõjutab ka eesti kooli. Kui me ei saa üheski küsimuses koos olla, kui me ei kaitse teineteist – lihtsad inimesed, autojuhid ja talumehed, müüjad ja ehitajad –, kui me ei saa kokku, kui me ei hakka oma õigusi koos kaitsma, siis see valitsus, järgmine valitsus ja suvaline ülejärgmine valitsus kasutavad ära kõige halvemat, mis meis on. Nad lõhuvad ühiskonda. Nad teevad katsetusi üsna suure grupiga, kus on üle 300 000 inimese. Me armastame Eestit ja me armastame oma lapsi. Armsad eestlased! Me saame aru, et ilma teie abita me ei suuda oma lapsi kaitsta. Palun tulge meile appi kas või selles küsimuses, kas või selles, mis puudutab laste haridust. Sest kui sa jätad lapse hariduseta, siis sa lõhud kogu tema järgneva elu ära. Aitäh, et lõpuni kuulasite! Üldiselt pidi see olema väga positiivne sõnum. Ma loodan, et kui me vaatame mõned aastad hiljem selle tulemust, siis selgub, et see ongi positiivne. Aitäh!